Hvala lepa. Spoštovani vsi prisotni, dragi minister! Sedaj ko smo imeli priložnost slišati mnenja vseh poslanskih skupin, lahko sklepamo, da bo razprava plodna in rezultat glasovanja še toliko bolj. Nič ni več samoumevno, tudi ne podpora tistih, ki so vam dali svoj glas pri samem imenovanju tako vlade kot vas, spoštovani minister, ki pravite, da gre danes za zlorabo instituta interpelacije. S tem bi se mogoče lahko strinjali slovenski nacionalisti ali pa populisti, zbrani v Slovenski nacionalni stranki ali pa stranki SDS, ki ji pripadate, mogoče v enemu delu konzervativci, kot smo slišali s strani kolegice iz Nove Slovenije. Vsekakor ne večina, ne med liberalci, socialdemokrati in socialisti. Spoštovani, več kot potrebno je opraviti temeljito razpravo in moja prošnja je po vaši odzivnosti, jaz bi rad danes od vas dobil odgovor, ne samo midva, ne samo mi, pripravljavci, ampak širša javnost. Kajti izhajati iz tega, da mi zlorabljamo ta institut, se mi zdi neprimerno. Ohranjate svojo distanco ne samo do kolegov s področja kulture, ampak enako počnete tudi do državnega zbora, do katerega ste v podrejenem položaju, kajti ta vas je imenoval. Govorite o tem, da želite postaviti nek nov duh, govorite o tem, da želite postaviti neke nove kriterije, predvsem pri opredeljevanju lepe, in kot pravite vi, »prave kulture«. To je vaš citat. Dejansko ste se pa postavili kot vrhovni cenzor slovenske kulture, z vsem dolžnim spoštovanjem, kajti kateri so ti kriteriji, ki opredeljujejo umetnost vrednostno, kot jo opredeljujete vi sami? Dovolite mi, da vas povprašam, kateri je ta novi koncept, je ta uveljavljen mogoče v novem nacionalnemu programu ali pa z novimi zakoni? Kateri so vaši kriteriji za to, da opredeljujete umetnost na dobro in slabo ali pa opredeljujete kulturo na vredno podpore ali ne? Gotovo z ignoriranjem uveljavljenih in veljavnih inštrumentov ne, in seveda vseh presoj, ki so se tekom let gradile skupaj z gradnjo naše države. Brez kakršnihkoli analiz, ampak samo na podlagi vašega mnenja oziroma mnenja vaših sodelavcev, »zdi se nam, da je tako prav«, tako radi Spoštovani, kritizirate predvsem svoje predhodnike, po drugi strani ste v vašem tekstu vsaj trikrat izpostavili zakon o kulturnem evru, ki so ga, bog ne daj, ampak je treba povedati, predlagali in tudi potrdili na predlog vaših predhodnikov iz vrst Socialnih demokratov. Spoštovani, dovolite mi, da se obregnem ob vaš odnos do dveh najbolj ranljivih skupin, govorim o samozaposlenih na eni strani in o nevladnih organizacijah na drugi strani. Nobeden od teh ni privilegiranec, ampak ima Ministrstvo za kulturo svoja pravila, po katerih ustvarjalke in ustvarjalce postavi v položaj, ko prejmejo status, torej to ni individualna odgovornost in odločitev ministra. Minister, s svojimi žaljivimi besedami dokazujete, da ste kršili normativne akte in pravila, o katerih smo se kot družba dogovorili v preteklosti. Zamujate pri izdaji odločb o vpisu razvida samozaposlenih v kulturi oziroma priznanja pravice do plačila prispevkov, to vam očitamo vsi, tako v politiki kot tudi kulturniki, in vi še vedno pravite, da vam ni česa očitati, da ni razlogov za to interpelacijo, da je ta interpelacija zlorabljena. Še več, celo Varuh človekovih pravic, spoštovani minister, vam očita, citiram: »Ravnanje Ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevka za socialno varnost kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja.« Vi ste rekli, da niste kršili nobenega akta, da niste kršili nobenega zakona. Naj spomnim. V odločbi, s katero posameznika brišete iz razvida samozaposlenih v kulturi, ne navajate dejstev, pač pa zgolj domnevne kršitve. Sklicujete se na postopke, ki še niso bili zaključeni, ne razlikujete pa niti med poklicnim delovanjem ustvarjalca na eni strani in njegovim siceršnjim zasebnim udejstvovanjem ter odločitvami na drugi strani. Povrh vsega reper Zlatko Čordić, ki se mu tako posmehujete danes na drugi strani, ni imel možnosti, pozor, ni imel možnosti pritožbe. To je demokracija po vaše, to je kultura po vaše, to je dojemanje stvarnosti, razumevanja kulture po vaše. Tovrstne prakse, spoštovani minister, ali boste še ali ne boste, je čisto vseeno, so nedopustne, ne glede na to, kdo sedi na tem stolu, ali ste vi ali je kdo drug iz preteklosti ali prihodnosti. Gre za nedopustno ravnanje javnega organa. Evidentno so kršeni temelji pravne države, in sicer citiram še enega pravnika: »Tako slabo vodenega postopka in slabo napisane odločbe še nisem videl. Skoraj ne morem si predstavljati, da ministrstvo izda takšno odločbo. Predvsem sem prepričan, da jo bo Upravno sodišče odpravilo, če jo bo gospod Čordić le izpodbijal na upravnem postopku. Take odločbe skoraj ni mogoče resno obravnavati,« dr. Rajko Pirnat. Pa vi pravite, da niste nič narobe naredili in to ste tudi večkrat ponovili. Kdor vam verjame, ima jeklene živce. Spoštovani minister za kulturo, ne morete se izmikati odgovornosti za nedopustno poslabšanje razmer na področju medijev, mimogrede, in se hvaliti z neobstoječimi ukrepi, ne samo v času pandemije, ki je še posebej prizadela vse od oglaševalskih prihodkov odvisne medije, predvsem te, niste bili pripravljeni pripraviti ciljnih pomoči za medije in novinarje, tako kot so mnoge evropske države to storile in naj vam bodo vzgled. Za povrh Za povrh ste, kot že rečeno, neupravičeno zadrževali izplačilo zapisnih sredstev in ga na začetku omejili na 30 % pogodbenih vrednosti. Ker nimate česa pokazati, spoštovani minister, razen v tem trenutku hrbet predlagateljem, se hvalite z ukrepi začasnega suspenza frekvenčnih in obveznih programskih deležev, ki jih je izvajal odgovorni. Spoštovani, odgovorni ste, kot očitano, za napad na svobodo neodvisnih in svobodnih medijev kot novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti pogojev dela javnih RTV in STA. AKOS, vi pravite, da so relevantni samo za radijske programe s splošnimi paketi ukrepov za vse sektorje. Mediji in njihova združenja, Medijska zbornica pri GZS in Društvo novinarjev Slovenije, so vam že na začetku zdravstveno-gospodarske krize pojasnili, da medijev ne moremo enačiti z gospodarskimi družbami, predvsem ko govorimo ko govorimo o finančnih ukrepih. Države, ki se zavedajo pomena medijskih organizacij in medijskih profesionalcev, ki jih v času epidemije še kako potrebujemo, ker ne želimo, da smo prepuščeni na milost in nemilost dezinformacijam in teorijam zarote, so se lahko so se lahko odzvale prontno. Republika Slovenija je ena od tistih držav, kjer se ni bilo moč odzvati hitro in prontno in zakonito. Samozaposleni, spoštovani minister, ki so kot humus in vitalen del umetnosti in kulture, se še vedno soočajo s tem, da lastni minister ne ve, kaj bi z njimi počel, kako bi jim ponudil rešitev, kako bi se lahko rešili iz te situacije. Gre za vrhunske umetnike, spoštovani minister – lahko se čudite vsemu izrečenemu – ki s svojim ustvarjanjem in nagradami tako na domačem kot na mednarodnem področju promovirajo našo državo Republiko Slovenijo in se lahko kosajo z dosežki naših vrhunskih športnikov. Mogoče so nekoliko manj popularni, ampak uspešni pa so. A hkrati je ta skupina v kulturi najbolj podvržena nestabilnim, prekarnim pogojem dela in žal se je v situaciji zadeva popolnoma poslabšala. Pravite, da si mora sam ustvarjati lastne priložnosti za delo, da mora razmišljati kot podjetnik, to govorite minister za kulturo o kulturniku. Pa saj tega še minister za šolstvo ne reče o športnikih! Dosegljiv mora biti 24 ur na dan, pogoji za možnost na trgu dela pa so omejeni. Samozaposleni, spoštovani, so v situaciji, ko morajo sprejeti kakršnokoli delo, na drugi strani si ne morejo privoščiti, da iz delovnega procesa izpadajo zaradi eksistencialnih razlogov, ker seveda s tem izgubijo prihodek. Živijo iz rok v usta. Lepo je nam v politiki, ki dobimo vsakega petega plačo, kajne, minister? Delo ljudi na polju umetnosti in kulture je slabo, zaradi tega ni oteženo samo njihovo ustvarjanje, ampak življenje nasploh, njihovo življenje in življenje njihovih najljubših. Tukaj se soočamo z vedno slabšim zdravstvenim položajem ustvarjalcev, omejenimi možnostmi bivanjskih pogojev. Statistika kaže, in je zadosti zgovorna, da tretjina samozaposlenih živi pod pragom revščine. Več kot polovica ne dosega minimalne plače. Minister, več kot polovica ne dosega minimalne plače. Na to je omejena slovenska kultura, ki ji vi poveljujete, spoštovani minister, in ste odgovorni. To je standard, ki ga zagovarjamo mi v Republiki Sloveniji, kjer še vedno, kakorkoli že, veljamo za in pripadamo skupini bogatejših držav na svetu. Govorite, da si želite ameriški sistem kulture – to reče Evropejec, to reče Slovenec in to reče na način, da ga mora narekovati diktat denarja, govorim torej o sistemu kulture. tak sistem, spoštovani minister, v preteklosti ni in tudi v prihodnosti ne bo omogočal svobodnega izražanja, kar je bistvo umetnosti ali kulture, če želite. želite. Težko razumem, da slovenski minister za kulturo tega ne prepozna. Mislim, to je moje mnenje – da niti nimate legitimnosti na tem položaju tako razmišljati. Kajti sami ste živ primer diametralno nasprotnega odraščanja v okoljih, ki vam je omogočalo osebno rast, da ste postali to, kar ste. In gotovo to ni bil ameriški sistem. Gotovo ni bil. Torej, vi želite neki sistem, v katerem še vi sami ne bi preživeli Da v ameriškem sistemu, spoštovani minister, še vi sami ne bi preživeli, to. Slovenija je še vedno, hvala bogu, socialna država, in rečem hvala bogu s poudarkom, zaradi tega ker nikdar ne vemo, kaj bi se nam lahko zgodilo, ko si ne bomo mogli sami več pomagati. Lepo je zdravemu človeku, če ima službo, se preživlja – kaj se pa zgodi, ko tega ne moremo več? Slovenija je socialna država in to je v ustavi tudi zapisano, to je bil družbeni dogovor v 80. in 90. letih. Kot minister, če želi trg spodbuditi v investicijah, naj sistemsko uredi predvsem slovenski umetniški trg, kajti ta se dogaja danes samo še še v tujini. To vam lahko povem kot sin kiparja. Imamo pa zakon, ki omogoča dodatno podporo ustvarjalcu, to je 79. člen od a do č, mislim da,

odgovorim na nekaj neresnic. To bomo počeli ves dan, zato vas prosim za interaktivnost, da nam odgovarjate na naše očitke, zato da bomo potem mi lažje na vaše odgovarjali. Citiram: »V prihodnosti se položaj kulture ne sme poslabšati, nobena dejavnost, ki jo podpira Ministrstvo za kulturo, ne sme nazadovati. Analiza področja samozaposlenih v kulturi je pokazala, da je ta skupina v slabem materialnem in socialnem položaju, in kaže na mnoge znake neenakosti, na znake izrazite revščine. Temu bomo posvetili posebno pozornost in na podlagi dodatnih analiz predlagali poti za pravično in za samozaposlene dolgoročno ustreznejšo ureditev tega področja.« To ste vi rekli, minister. Nadaljujete pa: »Nujno bo potrebno začeti dialog, kar že sicer poteka na ministrstvu, ki bo privedel do celostne rešitve statusa samozaposlenih ustvarjalcev v kulturi.« Jaz bi ob teh besedah zaprl knjigo in bi zaspal, če bi to prebral otroku – lepe besede, dobri nameni. Toda danes je slika popolnoma drugačna, spoštovani minister, in ni več časa za leporečje, čas je za akcijo. Česa vse niste storili kljub obljubam? Od svojega nastopa mandata niste vzpostavili dialoga z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. Tega vi ne trdite, trdi pa druga stran. Torej, ali gre za monolog ali pa gre za nedialog. Do danes niste oblikovali skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi, ki so že, pozor, od leta 2009 pod različnimi ministri in ministricami prispevali konstruktivne predloge razvoja nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi. Vaši odgovori, spoštovani minister za kulturo, gredo v smeri zanikanja ali pa nerealnih in neizvedljivih predlogov, torej dialog – monolog. Citiram: »V besedilu interpelacije je navedenih ogromno neresnic, ki ne temeljijo na resničnih dejstvih.« Spoštovani minister, dovolite mi, da izpostavim nekaj vaših neresnic in izvajanj, ki ne temeljijo ne na resničnih dejstvih in ne na preverjenih podatkih. Podatke lahko preverite sami v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva Statističnega urada Republike Slovenije, torej, podatki so preverljivi.

Celo več, je v spodnjem delu lestvice po procentih samozaposlenih v kulturi glede na procent vseh zaposlenih v kulturi. Na osnovi podatkov Eurostata ne drži trditev, da je v kulturi tretjina delovno aktivnih oseb samozaposlenih, oseb samozaposlenih, kot je navedeno v besedilu interpelacije. Samozaposlenih v kulturi glede na vse zaposlene v kulturi je namreč okrog četrtina.« Spoštovani minister, ne vem, s katerimi podatki razpolagate vi, lahko imate točne, ampak potemtakem jih skrivate. Verjetno so to netočni, ker sicer bi bili v Statističnem registru. Če jih imate, jih posredujte uradno na Statistični register. pravi, da je leta 2015 zabeleženih 25 tisoč 282 delovno aktivnih v kulturnih dejavnostih, od tega jih je bilo 6 tisoč 176 zaposlenih v javnih zavodih, ostali pa so bili zaposleni preko različnih pogodb civilnega prava. Skoraj polovica je bilo torej samozaposlenih podjetnikov, okoli 2 tisoč 800 posameznikov pa je od tega imelo status samozaposlenega v kulturi. To so številke, uradne, ne vaše, ampak Statističnega urada. Izmed njih je največ dejavnosti opravljanih na področju arhitekture in oblikovanja, temu pa sledijo še glasba, uprizoritvene umetnosti in vizualne umetnosti. Izmed teh je kritje socialnih prispevkov s strani države koristilo 70 % samozaposlenih v kulturi. 70 % samozaposlenih. Po podatkih iz oktobra 2018 je v kulturi delovalo 14 tisoč 861 oseb, od tega je bilo 41,18 % samozaposlenih. Spoštovani minister, ko boste odgovorili na zavajanja v vašem odgovoru na interpelacijo, na napačne podatke, ki so razvidni iz analize financiranja kulture, prosim, da odgovorite na te moje očitke na vaše navedene številke. Kako vam lahko zaupamo tako pomembno funkcijo, spoštovani minister, ko razpolagate z informacijami, s katerimi mi ne, oziroma samo vi razpolagate z določenimi informacijami? Spoštovani minister – kmalu bom zaključil, vsaj v tem delu – naj vas spomnim na še eno dejstvo. Na 15. nujni seji Odbora za kulturo, kjer ste poslankam in poslancem predstavili svoje kulturnopolitične predloge reševanja najbolj prizadetih sektorjev v kulturi, ste dejali: »Mi vemo, da samozaposleni sem gledal dohodek,« ste rekli, »od 7 evrov je eden zaslužil, eden pa tudi 280 tisoč. Dobro, verjetno je ta razpon, ampak v glavnem so to ljudje, ki so – ni v redu, da tako živijo in tako delajo.« »Analiza področja samozaposlenih v kulturi je pokazala, da je ta skupina v slabem materialnem in socialnem položaju in kaže mnogokje, bi človek rekel, ne samo na znake neenakosti, ampak na znake izrazite revščine. Temu bomo posvetili posebno pozornost in na podlagi dodanih analiz predlagali poti za pravično in za samozaposlene in dolgoročno ustreznejšo ureditev tega področja.« To je bilo na 15. nujni seji, tako malo časa je minilo pa ste popolnoma obrnili svojo ploščo in svoj pogled, spoštovani minister. Od rešitelja do – ne bom rekel česa. Zanimivo je, da v odgovoru na interpelacijo operirate z navedbami, da je samozaposlenih preveč, da Ministrstvo za kulturo ni socialna ustanova, in kot ste se izrazili v intervjuju o nekulturnosti slovenskih kulturnikov, to je bil 19. februar, je treba nadgraditi ustvarjalnost in kreativnost, ne pa sociale. Spoštovani minister, minister za kulturo, ne pa minister za socialo, na kakšen način boste vzpodbujali ustvarjalnost slovenske kulture in ustvarjalnost kulturnikov in umetnikov na način, da ti ne bodo propadli? Pa prosim za kratke in hitre odgovore, zaenkrat. Hvala lepa. Z razpravo predlagatelja Matjaža Nemca smo prišli v fazo razprave poslank in poslancev o interpelaciji. Sedaj dajem besedo ministru

malo preobilno v neki gostobesedni drži, nisem mogel vsega zapisati, veste – kako bi rekel? – da bi vam lahko kompetentno odgovoril. Ampak se bom potrudil na kratko na nekatere stvari odgovoriti.

lok. Pravite, da imamo skupine za dialog z nevladniki in tako naprej, pa me zanima, če bi znali vi povedati, kaj se je zgodilo v teh 10 letih, da je kar polovica samozaposlenih pravzaprav na robu revščine pa da jim ni nihče pomagal. Temu se čudim glede na vašo prizadevnost in skrbnost in seveda veliko sposobnost, ki jo izkazujete, zlasti ko poznate vse o kulturi in vse veste in veste, kaj je vrhunska umetnost, kaj lahko primerjamo s športniki, ne da bi mi znali našteti – naštejte mi pet vrhunskih umetnikov s tistega področja, na katerega vi mislite, ne s tistih, ki jih jaz poznam.

To je žalitev, majčkeno, podtikanje. Jaz vam povem, da vi, če ne bi bili politik, tukaj ne bi preživeli. Nikoli ne bi preživeli, ker nič ne znate. Nič. Ne znate nič! Nič! Nič!

glejte, nekje se človek rodi. Mislite, da v Italiji ljudje niso študirali pa v šole hodili, pa v Avstriji? Ali kaj?! Ali mislite, da moram biti jaz komu hvaležen za to? Nikomur. Jaz sem vse naredil sam, znam veliko stvari, o katerih se vam ne sanja, in jaz bi preživel povsod. Vi ne bi tukaj preživeli niti 10 minut, razen če vas ne bi živeli seveda iz vaše stranke, za katero pa vemo, kako se napaja. Druga stvar. Tukaj smo slišali besede gospoda iz naprednih vrst, iz najbolj nazadnjaške stranke, kar jih je, da s penastimi usti okoli hodimo, in prosim, gospod podpredsednik, da drugič preprečite ta podtikanja, ki gredo mimogrede, vendar so podložena. In govorjenje o tem, da pri nas vlada iliberalna klika in da uporablja neke pritlehne strategije in podobno. Lepo vas prosim, če se zadržite tega, glede na to, kako je z vami in kako razumete svet in

Ker stranka brez idej in – kako bi rekel? – zgolj ponaredek neke ideologije, ki jo predstavljate, lepo vas prosim, to je trompetengold ideologija, v politiki zelo znana. V Rusiji takemu rečejo »kastrolno zoloto« ali kastrolno zlato. To ste vi. Ko se boste drznili moji stranki očitati iliberalno in v tekstu interpelacije govoriti o fašistični podobi, ko si boste drznili take stvari, se bomo znali pomeniti, ker ne veste nič o tem in s tem prekrivate zločinsko naravo prejšnjega sistema, ki vam ki vam pomeni vzor, in skrivate to in govorite nekaj izpred 80 let, ker teh stvari pri nas ni. Razumete, tistih izpred 80? Ampak so pa tiste izpred 40 let, ko se je pobijalo, klalo, delalo koncentracijska taborišča, in nihče noče o tem govoriti. To so delali vaši, vaši vzorniki. To je utelešenje, inkarnacija zla in to ste vi in vaši predniki. Da se bomo sporazumeli, o čem govorimo. Nazadnjaška stranka Levica tu govori o penastih ustih in tako naprej. Poslušajte, to, kar sem slišal tega gospoda, to je tako, kot da bi poslušal Vinka Hafnerja ali pa Borisa Ziherla. To je. To je grozno, iz nekih tretjerazrednih učbenikov. Nič ne ponujate in samo očitate. Nič ne ponujate. Tukaj, sedaj in danes povejte, kako boste samozaposlene rešili, kaj jim boste vse dali, kako bodo naredili, katere skupine bodo vse noter prišle in bo v redu. Jaz sem naredil vse, kar se je dalo, in vidim, da niste prebrali našega odgovora na interpelacijo, ker je notri vse to napisano, tudi tisto o samozaposlenih, da je polovica kulturnikov na robu in tako naprej. Ja, tudi iz Eurostata je notri, tabele so pa zelo jasno pokazane, kaj in kako. kako. Če bomo šli na polje ideologije, poslušajte, jaz z veseljem to sprejmem in mi je je zelo drago, ker moja stranka, Slovenska demokratska stranka, je demokratična stranka in skrbi in se veseli in skuša zagotoviti blaginjo za vse svobodnega duha. Medtem ko vaša stranka tega ni sposobna in je delala vedno proti ljudem in nikoli za ljudi. To jaz lahko izpeljem z lahkoto, in glejte, bomo šli od primera do primera. Nikoli več, vas prosim v svoji skromnosti in moji skromnosti, da ne postavljate stvari, da veste, kaj bi jaz v Ameriki delal Res, res ni treba. Ni treba. Gospod, v Trstu vam Kitajci ne bodo zaupali marel prodajati. Zdaj pa takole. Glede neodvisnih medijev, da sem jih utišal in ne vem kaj. O tem je gospod Lep govoril.

kdaj, kdo. Ker odpuščali so v časnikih, ki jih obvladujejo levičarski tajkuni, ki so milijonarji, novinarje plačujejo po tisoč evrov, odpustili so pa v glavnih medijih po nekaj sto ljudi v zadnjih štirih, petih letih. Tako da bi te bombastične besede, ki jih pravzaprav pripravljate za publiko – ker tukaj bo itak mimogovor, razumete? Tukaj bomo govorili eno in isto, večina ljudi je že o vsem odločena,

gre. Neodvisne medije, če sem utišal – bilo je rečeno, da smo utišali in naredili blazen pogrom nad njimi in tako naprej – prosim, da se našteje en primer, ki je izgubil glede na naš – kako bi rekel? – grob odnos karkoli in se je karkoli zmanjšalo. Res pa je, da teh medijev nihče več ne kupuje, ker jih nihče ne bere, ker niso vredni branja. Ampak to ni napad, to je pač ugotovitev.

in tako naprej, pa meni očitate, od kod meni to pade na pamet. Ja ravno tako kot vam. Jaz ne vem, jaz sem pač odgovoren za, tukaj imamo celo piramido postavljeno, jasno, nedvoumno in seveda popolnoma korektno in po vseh zakonih in pravilih. Če sem zakonsko kaj kršil, lepo prosim, zdaj je bilo rečeno, »pa naj tožijo«. Ja, gotovo, treba je ubrati pot, v kateri se bo jasno pokazalo, kako in kaj. Tukaj so se asociacij pa ne vem česa pritoževali ne vem kaj in je Varuh človekovih pravic lepo povedal, da v bistvu te stvari, kar pišejo, ne držijo, da je vse v redu in da ni nič narobe. Prosim, ostali pa sprožite postopke tako, kot mislite, da jih boste sprožili. Govorilo se je o tem, da se kulturi manj daje. Kultura v preteklem letu ne more biti prizadeta v tem smislu, da bi ji kaj vzeli, da bi ji onemogočili ali karkoli. Edina Edina stvar, ki je bila ovira, je bila ta bolezen, o kateri smo pa jasno že na začetku povedali in tudi v mojem odgovoru na interpelacijo jasno piše, koliko sredstev več je dobila, 68 milijonov so dobili s področja kulture iz dodatnih sredstev iz iz teh razlogov zaradi bolezni. Sicer smo pa pustili povsod povsem vsa programska sredstva in tudi za delovni obrat. Tako da to enostavno ne drži.

in glede na to, da sem študiral tukaj in ne v tujini, imam pač nižji IQ in težko pogruntam vse tisto, vi že veste, ker ste veliko zunaj študirali, kako to gre,

Medijska zakonodaja. Medijske zakonodaje ni bilo, bila je res po nesreči prvih pet dni dana tista javna pravilno, da so ljudje reagirali, ampak tudi mi smo v naši hiši reagirali. Če koga poznate, boste videli, da je bilo kar veliko povzdignjenih tonov, ker je logično bilo treba to narediti za dvomesečno razpravo in se je to tudi opravilo in tako naprej. Pri javnem skladu bi rekel, da bomo tudi v predsedovanju dali glavni poudarek prav na tisti Europa Cantat, iz katerega izvira, in upajmo, da nam bo uspelo res pripeljati 2 tisoč pevcev sem in tako naprej, vse tisto, kar iz tega sledi, da ne bom ponavljal. Gospa, ki je o tem govorila, verjetno sama dobro ve, ker je, že ko sem bil zaslišan, o tej Europi Cantat govorila in sem jaz takrat to podprl podprl brez obotavljanj, ker se mi zdi, da je to prav in da je tukaj treba narediti vzdušje in identifikacijo z Evropsko unijo.

da se povsod dogajajo stvari, ki nikomur ne gredo v prid, da so nekateri ljudje nezadovoljni, večina jih pa pač to razume. Tudi pri nas ta situacija niha, se slabša in so različne interesne skupine in je to zelo težko usklajevati. To pač dela Vlada skupaj z NIJZ in dejansko se drži teh ukrepov in išče najboljše solucije z dobrimi nameni. Mislim, da nobenemu ne pade na

kar nas je tako ali drugače obremenjevalo. Nekdo si je drznil omeniti spremembo upravnega odbora Prešernovega sklada. Z bogom imam jaz težave, bi pa prosil, če temu gospodu bog pomaga, ker to je pač neprimerno do skrajnosti, žaljivo do nekih ljudi, ki jim tisti, ki je to izrekel, ne sega do kolen, v ničemer ne. Tudi naj pokaže diplomo, če jo slučajno ima, ker tu se greste vedno take neumnosti z diplomami. Naj jo pokaže pa bomo videli, kakšna je njegova pa kakšna je recimo človeka, ki je napisal 100 knjig.

Lepo prosim, malo zadržanosti in malo neke elementarne dostojnosti. Če meni očitate aroganco, cinizem in ne vem kaj vse, grobosti – lepo vas prosim. Poslušal sem tam od onega gospoda o sovražnem govoru. En citat mojega sovražnega govora mi

Da napiše vaš tisti, ne vem, kako se imenuje, en človek malo močnejše postave iz vaše stranke: »Merry Christmas you filthy animals.« To je rekel gospod Štromajer. Da želi vesele božične praznike, umazane svinje. In ne mi govoriti zdaj o citatih, ker vemo, kako gre to. Lepo vas prosim. Da govori o novodobnem fašizmu človek tamle, gospod Koprivc,

Mediji so jo ignorirali. Ali je kdo tukaj kaj rekel o tem? Ne razumete stvari, ne zgodovine ne ničesar.

To je naša razdvojenost, ki jo gojite iz dneva v dan. Ta površnost in slabi učbeniki, iz katerih govorite neke parole, ki so nevredne. Druga stvar, ko se govori tu o kulturi. Kultura ni bila v ničemer prizadeta, ker smo vse, kar je bilo treba, za kulturo zagotovili v preteklem letu, to, kar je bilo v proračunu, ki ga je naredil gospod Poznič, in gospod Prešiček pred tem. Onadva, zanimivo – kako to, da nista naredila nacionalnega programa za kulturo? Kako to pri vsej vaši sposobnosti in znanju?! Kako to, vsi, ki vse to veste? Tri leta se ni zgodil in ga boste od mene v enem letu zahtevali, ob tem, da imam vsak teden dva odbora za kulturo, kjer poslušam pravzaprav neke grobosti in neomikanosti.

Ne znate ponuditi. Kultura ni otok sam od sebe, ampak je odvisna od nekega sozvočja. Moram reči, ker ste tu večkrat omenjali tudi mojega predsednika, ker

kot je, in tudi takih razdelitev in takih konceptov ali načrtov. Nekdo je govoril o viziji. Vizije imajo samo tisti, ki pripeljejo stvari do ubijanja. Jaz nimam vizij, jaz imam koncept, načrte in poglede.

Bom glasno govorila, da boste razumeli. Vljudno bi vas prosila, če lahko ministra opomnite, da je gost v tej hiši, da se naj spoštljivo obnaša do poslancev, predvsem pa naj govori o tem, kar piše v interpelaciji, ne pa vsepovprek o svojih takšnih in drugačnih bolečinah, ki jih ima. Mene pravzaprav sploh ne zanima,

Raven diskusije, raven razprave ste postavili s svojim tekstom interpelacije in s stališči svojih poslanskih skupin. Če vi kot predlagatelji lahko obtožujete, najbrž lahko nekdo na te obtožbe, sploh pa tisti, ki je tukaj sojen, odgovarja. Toliko da merimo z enakimi vatli. Če boste raven diskusije dvignili, bomo tudi od drugih zahtevali to isto. To isto. Če pa boste govorili in klevetali in govorili nespoštljivo in o strankah in o predsedniku Vlade in o interpelirancu, o ministru, potem najbrž lahko pričakujete reakcijo na tako akcijo in mislim, da jo je tisti, ki sejo vodi, dolžan dopustiti. Če se bo raven dvignila, se bo pa tudi raven zahtev do nastopajočih in do tistih, ki so dolžni odgovarjati, popravila in dvignila.

Hvala lepa. Podpredsednik, po tej argumentaciji zdaj ponovno dokazujete, da absolutno niste primerni za vodenje Državnega zbora. Namreč če po tem izpadu ministra lahko najdete argumente, zakaj je to sprejemljivo v Državnem zboru, potem je res nekaj narobe. Jaz mislim, da je to, kar je minister zdaj bruhal, nek bes iz sebe, za Državni zbor absolutno nesprejemljivo. Spoštovani gospod minister, povejte mi, v katerem delu sem bil jaz do vas žaljiv. Pa ste mi že med tem, ko sem govoril na govornici pa se nisem hotel odzvati, rekli: »Obrni se stran, daj mi mir, obrni se stran.« Se da slišati z zvočnih posnetkov, zagotovo je bilo to posneto. Pa še koga ste vmes žalili, ne bi želel ponavljati, pa se je slišalo. Zdaj ste šli pa v tem na osebne diskreditacije. Ljudi ste označevali: »Oni vaš, debelejši iz vaše stranke.« Predlagatelja ste zmerjali oziroma ga žalili, da ne bi preživel v ameriškem sistemu. Ali je to normalno, spoštovani minister? Ni! In prosim, umirite se, ker s tem kažete kulturo sebe in vaše stranke.

bodimo spoštljivi, bodimo dostojanstveni in izpeljimo zadevo za dobrobit vseh nas Slovenk in Slovencev. Hvala lepa in predlagam, da gremo naprej. Predlagatelj gospod Matjaž Nemec, izvolite. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa za besedo. Meni ste zanimivi, spoštovani minister, dejansko ste pravo ogledalo samemu sebi. Mislim, da boljše reklame sebi, kot ste jo v svojem izvajanju storili, ne bi mogli narediti. Za trenutek sem skoraj mislil, da se lahko poberemo in da gremo na glasovanje, kajti vse, kar je nekulturnega, ste dokazali s svojim kako bi rekel? – velecenjenim izvajanjem, s svojim podcenjujočim odnosom. Meni je čisto vseeno, lahko mene poimenujete kakorkoli že, ampak hvala bogu se lahko v svoji majhnosti vsaj med kulturniki in umetniki sprehodim, vi pa zelo zelo težko. Dvomim. Spoštovani minister, drznili ste si neverjetne zmerljivke, ki si jih noben interpeliran minister pred vami še ni privoščil. Ne vem, čemu pripisujete to svojo posebno vlogo danes, ampak gotovo ne boste nas potiskali med tiste nevzgojene. Kakorkoli že, naše utemeljitve so več kot utemeljene, naše razprave so konkretne in podkrepljene s številkami. Spoštovani minister, dajte mi prosim odgovoriti na kakšno od mojih vprašanj. Stranka SDS je v svojem izvajanju recimo navajala, da je bil proračun za leto 2019 160 milijonov Za to leto se je povečal proračunski kulturni resor, saj je, vsaj tako so uradni podatki, ne pa vaši, bil sprejet proračun, in sicer za 30 milijonov višje. Kako je možno, da lahko stranka, ki dejansko vodi ta resor, podaja nepravilne, netočne, zavajajoče besede? Jaz pa sprašujem o dejstvih in se ne mislim spuščati v vaše besedičenje in vaše zmerljivke. Povejte mi, spoštovani, tisti, ki govorite, da niso umetniki tisti, ki barvajo po stenah, tako je bilo rečeno, ali pa niste za tiste, ki so žaljivi, za vrhunske slovenske umetnike in umetnice, povejte mi nekaj, eno utemeljitev. Govorimo o reperju Zlatku. Jaz ne govorim o tem, kar on počne v svoji glasbi, ne govorim o tem, kar on počne v svojem prostem času, govorim o tem, kar sem vam citiral, mnoge pravnike, očital prej. Kako si razlagate svoje samovoljno udejstvovanje v zvezi s tem, svojo željo po kazanju moči, nadvlade nad vsem, tako kot ste ravnokar prej počeli z zmerljivkami? Kajti glede reperja niste dokazali ničesar. Še več, Ministrstvo za kulturo ima pravila, ki so potrebna za to, da se pravilno pristopa v takih primerih. Govorim o statusu samozaposlenega v kulturi. Na podlagi katerih pravilnikov ste sprejeli to odločitev, ki vam je dejansko bila vehementno zavrnjena z vseh relevantnih institucij in vi govorite še vedno, da smo, pardon za izraz, mi tukaj nesposobni, vi ste pa velecenjeni minister? Saj vaš oče bi se v grobu obračal, se opravičujem. Spoštovani, pravite, da nikoli nismo bili brez dialoga v iskanju rešitev. Za vse smo sprejeli vedno

spremembo. Imamo celo vrsto vprašanj za danes in prosim, zadržite se svojega cinizma in raje se ukvarjajte z materijo, zaradi katere sedite tukaj. Še enkrat, in s tem bom zaključil, še vedno trdim, da v svojem predlaganem ameriškem sistemu ne bi preživeli. Hvala, gospod predsedujoči. nespodobnostih, ko meni govori, da ne bi v ameriškem sistemu preživel. Jaz sem včasih tudi kdaj tam delal,

ali pa ste zelo slabo vzgojeni. Vi lahko govorite o tem gospodu, ki je moj oče, kar hočete, z imenom in priimkom, jaz sem ga dobro poznal in vem, kaj bi rekel on o vas,

da ne gremo na to, oče pa sin pa bla bla. Pojdimo na imena in priimke, mirno, o vsem lahko spregovorimo, o tem, o vsem.

ker je ravnal zelo nenavadno, da se izrazim primerno in prijazno. Predstavljal se je po cesti, da je novinar, da je ne vem kaj, nadlegoval je direktorja

On se je pritožil in je dobil nazaj in je sedaj nazaj. Postopki še tečejo, ugotavljajo se stvari o njegovem premoženjskem stanju, njegovem delu, pokazala se je cela vrsta stvari, da ima vzporedno tudi neka društva in tako naprej. Lahko, jaz ne vem, to delajo tisti, ki so za to tam. Gospod tudi ni prijavljal nekih svojih dolžnosti, ki jih mora prijavljati kot samozaposleni, in je kršil neke pravilnike.

To se je pač naredilo tako, kot se je naredilo. Upam, da se bo sedaj to nadaljevalo, skrbno, natančno preko uradov, ki za to so. Mislim, da gospod v določenih letih niti ni prijavil svojih dohodkov, tako kot je treba, ni prijavil, ne vem, svojega društva ali potem kasneje,

ko se izbira in daje dovoljenja ali prispevke ali vpise in tako naprej. Ko sem prišel jaz na ministrstvo, je bilo v januarju in februarju ne vem koliko teh vpisov ali prispevkov že odobrenih. Prišli smo meseca marca, marca in aprila sem bil jaz še manj pozoren na to, če hočete, ampak potem se mi je pa zdelo nekako nenavadno, da dobivam grozne poke stvari v podpis, in sem se seveda malo poglobil in sem pogledal in sem videl. Kaj se je zgodilo? Stvari, Stvari, za katere sem zahteval, da bi bile bolj obrazložene, so bile slabo obrazložene in smo se bongali, smo dali nazaj, naprej, ne vem kaj, trajalo je, komisija je morala sprejeti pa se je sestajala enkrat na mesec ali dvakrat, kakorkoli že. In to se je enostavno vleklo. Te obrazložitve so bile

vpogled, skrbno bo voden proces dajanja teh privilegijev. Še vedno mislim, da to so, ker konec koncev, koncev, če ima nek bobnar, ki je končal osnovno šolo pa bobna, ta privilegij, ne vem, zakaj ne bi mogel imeti tega recimo diplomirani sociolog s FDV ali pa bog ne daj s Filozofske fakultete ali kakšne boljše fakultete. To je vse. Nobenih skrivnosti ni, nobenega zla, nobene hudobije. Sam pa mislim – to je pa res vprašanje, vas ne nazadnje prosim za pomoč: koliko široko gremo v to, kako razpremo to pahljačo pri teh samozaposlenih? Ali spustimo noter vse popevkarje, ali spustimo noter vse?

morajo biti. Te kriterije smo vzpostavili, torej so že bili vzpostavljeni, nekatere smo malo pregledali, ali se bodo še zaostrili, postavili, problematizirani so bili pravilniki in tako naprej, ki so se vedno spreminjali, vsi ti vaši slavni, napredni ministri so enostavno spremenil take pravilnike v dveh mesecih, pa ni nihče In tudi ni prišlo do velikih sprememb pri teh pravilnikih, ostajajo 3, 5, 7, mi smo dali edino, da je lahko notri tudi član Ministrstva za kulturo, ker so po navadi to profesionalci, strokovnjaki, ki vodijo postopke.

da bi se oče v grobu obračal, in bi rad samo razjasnil zadevo. Tudi moj oče je bil umetnik, je kipar, in če bi bili večkrat prisotni na Odboru za kulturo, bi vedeli, da ga tudi večkrat citiram. Zakaj in v kakšnem kontekstu? Tudi on je bil samozaposlen v kulturi in velikokrat govorimo o njih. Tudi sam sem velikokrat govoril, da bi najverjetneje on bil tudi na Trgu republike, ker bi se boril za svoj status. Da ne bo nesporazumov, da ne bomo šli na osebno. Vi pa itak v vsakem svojemu stavku izkoristite priložnost, da nas ozmerjate, tako kot smo mi zdaj nazadnjaški, vi ste napredni. Ampak jaz se v to ne bom spuščal, vi to govorite in vi kažete svojo kulturo do kulture in do razprave o kulturi. Hvala lepa.

Današnja interpelacija ter zahteva za odstop ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija je sklicana, ker minister za kulturo in ministrstvo, za katerega je dolžan, dela. Ker pa za svoje delo odgovarja predsedniku Vlade pa državljanom in seveda s tem do neke mere tudi Državnemu zboru in nam, ki smo bili izvoljeni od državljanov, je interpelacija torej legitimna, a bi bila lahko tudi bolj resna, ne iz nekih namišljenih vzrokov in vsakokratnih muh Poslanske skupine Levica, Poslanske skupine Socialnih demokratov ter company. Torej iz vzrokov, ki jih očitate tisti vrli predstavniki ljudstva iz propadle združbe KUL, ki ste sami sebe prikazali kot neki največji up in rešitev Slovenije pred vlado Janeza Janše pa seveda njenimi ministri, kot je gospod Simoniti. Ampak prav to, kar se ministru očita, nakazuje na to, da dela, da je odgovoren, da se dogajajo spremembe, kot se pač pod vsakim novim ministrom kakšne spremembe dogajajo, in tukaj se dogajajo pozitivne spremembe, na boljše, v dobro slovenske kulture.

če na kratko povzamem nekaj stvari. Da je minister Simoniti najslabši in najbolj škodljiv kulturni minister v zgodovini samostojne Slovenije, tako kolegica Tomić. tako kolegica Tomić. Ta minister naj bi bil celo koruptiven in med drugim še zagovarja vladno vojno proti kulturnikom in medijem. »Minister vse do danes ni vzpostavil dialoga z nevladnimi organizacijami in zaposlenimi v kulturi, kar je obljubil pred nastopom funkcije«; »podredil si je pravilnik o strokovnih komisijah Ministrstva za kulturo in si zagotovil odločujoč vpliv, s katerim ureja in deli sredstva«. Ja kako, kolegice in kolegi, če pa se še vedno programi financirajo preko razpisov?

imajo nosilci neizbranih in posledično nefinanciranih programov pravico, da se pritožijo, potem pa izbirajo tudi sodne poti in drugo. Če se mogoče še malo mogoče še malo naprej izrazim, je minister kriv tudi, da je kriza covida. Predlagatelji navajajo, da je tako imenovana koronakriza pahnila kulturne delavce in samostojne ustvarjalce še globlje v prekarnost in v revščino, česar pa minister Simoniti ni preprečil. Ob tem očitku se v interpelaciji navede še, da je že pred covid krizo ena tretjina kulturnih delavcev in samostojnih ustvarjalcev, torej trdite, da je ena tretjina ustvarjalcev, tudi naših umetnikov že pred koronakrizo živela pod pragom revščine, torej že pred zaprtjem dejavnosti in kulturnih prireditev in vsega. To pa je prava trditev, res. Takrat pa je bil en drug minister, in sicer iz vrst predlagatelja in ne gospod Simoniti. Če se malo pošalim, ta minister je po mnenju predlagateljev kriv, če je zunaj sonce in je toplo, ker je Poslanski skupini Socialnih demokratov prevroče, če je zunaj mraz in zima, ker Poslansko skupino Levica zebe, če je dež, ker so pri predlagateljih v Poslanski skupini LMŠ mokri, in seveda če je covid kriza, ker so v Poslanski skupini SAB zaradi tega bolni. Za vse to je kriv ta grdi in nekulturni kulturni minister.

pa je pod povprečjem vsakega, ne vem, pouličnega karikaturista ali risarja in potem ta kvaziumetnik nima niti za kruh, s tem istim ustvarjanjem pa se ukvarja že 10 let. Če nič ne zasluži – dajmo,

trditve. Če se vrnem k delu razprave in interpelaciji Simonitija, ki je danes interpeliran, ker pač ni vaš. Spoštovani predlagatelji, zmotno je, da se vam zdi, da ta minister ni vaš, ker je on minister za kulturo Republike Slovenije. Če hočete ali nočete, so ta minister pa tudi sekretarka pa vsi tisti na ministrstvu tudi vaši. Zaradi tega ga ne bi bilo treba interpelirati in ga od začetka njegovega mandata, že več kot eno leto, dejansko nabijati, obsojati, ker jaz ne vidim nikogar od vas, ki se ne bi nekako odzval, včasih tudi s kakšno bolj pikro nazaj, če bi se mu dogajalo to, kar se dogaja ministru. ministru. Če drugega ne, moram dati dobro besedo tudi nekaj našim predlagateljem, predvsem Levici. Zaradi njih smo tudi v času koronaepidemije imeli veliko veliko sklicanih sej, tako da imamo vsi preveč in celo več kot preveč dela. dela. Tudi ministru se je naredilo precej dela, ker se mora odzivati na vse te dopise in na vse te očitke. Vaše Vaše težnje po pravici in svobodi na področju kulture, ker naj bi se izvajala cenzura, bom rekel po domače, vsem nam in seveda tudi ministru velikokrat kradejo čas. čas. Imeli smo seje z res banalnimi vsebinami. Naši branitelji kulturnikov se običajno pristransko, ampak potem pa seveda igrajo v luči, da gre za dobro vseh slovenskih kulturnih delavcev in ustvarjalcev, borijo za ohranitev starih pravic in tudi nekaterih privilegijev svojih privržencev in volivcev. To je čisto preprosta ugotovitev. Ne rabiš imeti visoke šole, da to ugotoviš. Vedeti pa je treba, da zakonitih pogojev za delovanje ministrstva ne moremo mi določati. Za to odgovarja minister. Ministru se je očitalo tudi, da se je vtikal v delo komisij, pa potem, da so te komisije sedaj pristranske in

Še enkrat, če se vrnem k tem komisijam, k temu, kar je bil očitek. Komisije morajo biti strokovne in kompetentne, imeti izkušnje in ocenjevanje nadarjenosti, kvalitete ter zaznavanje dodane vrednosti, seveda v luči razvoja slovenske kulture in ohranjanja le-te. Ker gre za sredstva, ker se preko teh komisij potem tudi razporejajo sredstva, je tu vedno več dejavnikov in ni vedno vse tako črno-belo, kot se poskuša prikazati. Ampak, kot pravim, odgovornost je na koncu na ministru, da to vse deluje pošteno in transparentno. Verjamem, da se on tega tudi zaveda. Vidim, da ne odstopa od profesionalnih in nepristranskih meril ter vzpostavlja neki red.

da se mu očita koruptivnost, potem cenzuro, osebi z nekim doktoratom, z izjemno kilometrino na področju, ki ga vodi. In potem se vam dejansko zdi smešno, zakaj se on odzove z mogoče malo višjim tonom. Ja saj bi tudi vsem vam dekeljc dol vrglo.

Hvala, podpredsednik. Ne čudi, da se največja stranka v parlamentu SDS nenehno in kar naprej čudi interpelacijam, pa ima sama zelo bogato zgodovino z vloženimi – mislim, da z okrog 30, morda s kakšno manj ali pa kakšno več – interpelacijami. V isti sapi, ko kolegice in kolegi pravijo, da je to popolnoma legitimno, je po drugi strani to napad na Vlado, izguba časa, denarja in kdo ve, česa še vse. Verjetno bo še kakšna interpelacija, saj je gradiva za interpelacije iz dneva v dan več. Tudi kakšnemu ministru ali pa ministrici, ki je že bil deležen interpelacije, se morda nabira še za kakšno novo. Ampak naj se vrnem k današnji. Po tistem, kar smo slišali od ministra za kulturo in tudi zdaj od kolegov iz njegove stranke, v Sloveniji kulturi cedita med in mleko. Neverjetno, vse je v redu, vse je prav, minister dela odlično in je pravzaprav nekaj najboljšega, kar se nam je lahko lahko sploh zgodilo. Vendar vprašam, na katerem platnu teče ta film ali pa na katerem odru se igra ta predstava na nobenem, ker smo tako ali tako zaprti. Ali pa morda v nekem vzporednem svetu, v katerega pa mi nimamo vpogleda. Ampak v svetu, spoštovane in spoštovani, v svetu, v katerem živimo, v Sloveniji vlada kulturni molk. In to dobesedno, ni simbolično. To se dogaja tukaj pred nami že več kot leto pravzaprav od 7. marca lani, od tistega dogodka, ki se zaradi odgovornega ravnanja takratnega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra v vladi Marjana Šarca niti ni zgodil, ko je v zadnjem hipu odpovedal koncert italijanskega tenorista Andree Bocellija v Stožicah, k sreči, ker bi bile lahko Stožice drugi Ischgl. V tistih razmerah, pa tudi pozneje, je bil ta mrk javnega življenja nekako razumljiv, ni bil nepričakovan. Ampak čas se je odmikal in smo iz meseca v mesec vedeli več o tem virusu, ga tudi v prvem valu kolikor

vrniti v normalno življenje in odpirati mnoge dejavnosti. Ampak ne pa za kulturo. Ne pa za kulturo. Ta ni prišla na vrsto. Ko zdaj gledamo leto nazaj, to leto, ki je za nami, se je težko znebiti občutka, je prav sedanji oblasti vzdrževanje stanja kulturnega molka ustrezalo takrat in ji očitno ustreza tudi še danes. Res je, epidemija je ugasnila luč, ko govorimo o kulturi, ampak bi pričakovali, da bo prišel kulturni minister vsaj s petrolejko. Vsaj s petrolejko.

in oblikovali v marsikateri evropski državi posebne sklade ne le za pomoč samim ustvarjalcem, ampak tudi za financiranje ustvarjalnosti med epidemijo. In tisto, kar se mi zdi še pomembneje, za podporo kreativnim strokovnim skupinam, ki so iskale in še iščejo nove formate za stik kulturnega ustvarjanja s tistimi, ki jim je ta ustvarjalnost na koncu namenjena, to pa je z občinstvom. Kultura brez občinstva je amputirana, je invalidna, s tem se verjetno lahko vsi skupaj strinjamo. Kaj se je dogajalo oziroma se dogaja pri nas? Jaz Jaz ne pomnim niti enega poskusa, kaj šele napora, nikjer nisem zasledil, da bi minister za kulturo skupaj z ustvarjalci, organizatorji prireditev iskal rešitve, kako kljub omejenim možnostim,

V določenih trenutkih in ob pripravljenosti spoštovati vse ukrepe je bilo to mogoče v zadnjem letu. Je bilo mogoče. Tudi danes Tudi danes je verjetno v določenih delih države pod določenimi pogoji še vedno na tem področju možno nekaj storiti. Imamo na primer na terasi gostinskega lokala na ustrezni razdalji situacijo, ko je mogoče tam sedeti pod določenimi pogoji, na nekem prizorišču ob enakih ukrepih pa nekega minimalističnega koncerta ni mogoče poslušati. Ne vem, nedavno prav slišal, menda tudi na terasah gostinskih lokalov, ki so odprte, celo glasbe prek zvočnikov ne smejo vrteti. Saj bi to lahko naredili tudi brez ploskanja, če to pomeni preveliko nevarnost za širjenje virusa. Pa v trgovske centre smo prav tako spustili ljudi, v kulturne dvorane jih nismo. V kulturne dvorane jih nismo, ob vsem zavedanju nevarnosti epidemije in ob vsem zavedanju, da so marsikje po Evropi in po svetu pa iskali možnosti znotraj tega, samo pri nas ne. Samo pri nas ne. ne. Ne vem, če je minister sploh poskusil kdaj strokovni skupini in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje predlagati kaj takega. Sploh predlagati. Ali je šel kdaj s kakršnokoli pobudo na to strokovno skupino? Je kdaj ta strokovna skupina sploh obravnavala kakšno pobudo, pa tudi če jo je zavrnila? Ne, jaz se ne spomnim, da bi se to kadarkoli zgodilo. Tu lahko seveda očitamo pasivnost, popolno pasivnost kulturnega ministra in njegovih sodelavcev. Gospodarski minister je bil dovolj glasen, da je v času najhujših razmer dosegel delovanje gospodarstva, pa je bilo dokazano, da so bila delovna mesta močan vir okužb. Jaz kulturnega ministra v smeri, da bi vsaj deloma odprli kulturni prostor, pač nisem slišal. Ali pa sem preslišal, ampak zagotovo bi o tem vedeli vsi, ki se v Sloveniji s kulturo ukvarjajo in ki to pasivnost prav tako očitajo kulturnemu ministru. Po drugi strani pa tudi ne čudi. Kako bi skrbel za dobrobit ljudi, ki sodijo pod resor kulturnega ministra, če se v njih v glavnem vidi kulturniško prisesanost h koritu? Zdaj slišim tudi od kolegov iz SDS, da govorijo o levi kulturi, da da so tisti, ki se kritično izražajo o kulturni politiki sedanje vlade oziroma ministrstva, umetniški prostaki. Pa tudi zmerljivke iz vrst SDS, od katerih se minister ni distanciral, da so paraziti, prisesani na državne jasli, da ustvarjajo izrojeno umetnost. To vse so neke klofute kulturnim ustvarjalcem in to je ta odnos do tistih ustvarjalcev, delavcev v kulturi, ki od prvega dne ministrovanja aktualnega ministra prosijo, rotijo in pozivajo k dialogu in skušajo pojasniti, v kakšnem položaju so. V glavnem naletijo na ignoranco, tišino in molk. Ne govorimo o denarju Ne govorimo o denarju niti o tem, za koliko se je povečal proračun Ministrstva za kulturo, pa po drugi strani, kakšen dosežek je, da so javni zavodi normalno financirani – ja seveda so, kaj pa drugega, saj morajo biti normalno financirani. Zelo dobro vem, kakšno je financiranje javnih zavodov. Sam sem imel to čast, da sem večji javni kulturni zavod vodil kar nekaj let, in vem, kakšna je struktura financiranja financiranja in v kakšnih razmerah preživi ali pa pade nek javni zavod. Ker vsega tega Ministrstvo za kulturo ni predlagalo, smo marsikaj predlagali v Listi Marjana Šarca in v drugih opozicijskih strankah, predlagali so tudi delavci v kulturi, v nevladnih organizacijah. Seveda nič od tega kot po tradiciji ni bilo nikoli sprejeto. Ena izmed prvih zahtev je bila, da se vzpostavi spoštljiv, vključujoč dialog z vsemi deležniki iz panog, na katere ima covid pandemija pandemija še posebej negativen vpliv, tudi kar zadeva kreativno-kulturni sektor in industrijo srečanj, in da se pripravi neka časovnica ob vseh neznankah, ki jih poznamo, ki vemo, da obstajajo zaradi epidemije, da se pripravijo neka časovnica in pogoji ponovnega zagona dejavnosti, vezanih na javne prireditve. In da se za trajneje prizadete panoge z več kot 40 % izpada prometa, zlasti gre tu za kulturno-kreativni sektor in industrijo srečanj, zagotovijo dodatna likvidnostna sredstva, da se ustanovi sklad za prilagoditev pandemiji. Nič novega ni to. Večina evropskih držav je takšne sklade ustanavljala. Večina evropskih držav. Lahko odkimavate, minister, ampak cel spisek držav je, ki so šle na ta način naproti kulturnemu sektorju. Naš predlog je bil tudi, da se sistem vrednotnic razširi na vse panoge, ki so zaradi posledic pandemije trajneje prizadete, pa da se načrte za uvedbo turističnih bonov razširi na kreativno-kulturni sektor in še je bilo teh predlaganih ukrepov, ki so seveda naleteli na gluha ušesa pri celotni vladi, žal tudi na Ministrstvu za kulturo. O tem govorim, predvsem pa o tem, da je bilo v tem času ob neki odgovorni politiki in iniciativnosti možno vsaj del te kulturne ponudbe ohraniti, da ni glavni dosežek v epidemiji, če so se za nekaj časa odprle galerije in muzeji. Še mnogokaj drugega bi se lahko dogajalo, treba je poznati infrastrukturo po Sloveniji, kulturno infrastrukturo, treba je poznati tudi angažiranost posameznih organizatorjev, tudi fleksibilnost, iznajdljivost, in predvsem je treba vedeti, da to želijo ljudje, ljudje, ki pogrešajo, zelo pogrešajo kulturo. Internetni dogodki in televizijski dogodki ne morejo nadomestiti tega živega stika med občinstvom in ustvarjalci. Dejstvo je predvsem, da ti ljudje želijo na nek način delati, ohranjati ustvarjalno kondicijo ter da želijo imeti neke minimalne obete, kako bo v prihodnosti. Kot sem dejal, ne govorim o denarju.

da se komu ne zgodi kakšen izbris iz kakšnega razvida, pa tudi če noče nikomur nič žalega. Vrhunski glasbenik, skladatelj, zelo znan in priznan tako v Sloveniji kot tudi v širšem evropskem prostoru. Saj ne jamra, da je brez denarja, dobi teh 700 evrov. Dobi teh ko ni razglašene epidemije. V tistem času seveda ne, ampak tudi takrat ni bilo koncertov in prireditev, saj vsi vemo, da po preletu letal niso kar naslednji dan izbruhnile javne prireditve na vseh možnih krajih. Tudi čez poletje ni bilo zaslužka. Tisto, kar takega človeka, ki je dobil ta status zaradi izjemnih dosežkov – vem, da imate vi, minister, popolnoma drugačne kriterije, kaj so izjemni dosežki, in ste večkrat tudi povedali, kaj si o marsikaterem izjemnem dosežku mislite, v tem primeru vam lahko rečem, da gre za izjemne dosežke – prizadene, da mu potem minister govori, da je privilegiranec, zato ker, prvič, ima sploh ta privilegij, da je samozaposlen v kulturi. Za vas so to pač privilegiranci. Še poseben privilegij je pa teh 700 evrov, ki jih zdaj dobi. To je neka žalitev za te ljudi. Kakšni privilegiranci so? Privilegiranci so v tem smislu, ja, da lahko opravljajo ta poklic. Ta poklic zame je poseben privilegij, veliko sem imel v življenju možnosti imeti stika s kulturniki in to je poseben poklic, je nek privilegij, ampak ne v finančnem smislu, da bi jih mi zato zmerjali s privilegiranci. To so ljudje z izjemnimi dosežki, ampak v celoti gledano so pa zaradi sistema, kakršnega imamo postavljenega, to pa ni od včeraj,

se je tudi v teh koronačasih znašel nek tak samozaposleni umetnik s temi 700 evri. Drugi primer je še hujši, primer primer ozvočevalca samostojnega podjetnika. Brez njih vemo, da kulturnih prireditev praktično ne more biti. Od marca lani je odrezan od svojega dela, popolnoma odrezan, kar je razumljivo, če se nikjer ne more nič dogajati in je vse ustavljeno. Dobi tisoč 100 evrov,

za stroške, kar jih pač je, za življenje. Ob tem, da je v hudem strahu, kdaj se bo iztekel še moratorij na kredite, ker bo iz teh 550 evrov moral ali pa sploh ne bo mogel odplačevati kredita. Tukaj se – na to smo mi opozarjali ves čas – za samostojne podjetnike, ki so v tem primeru tudi del kulturne srenje, ni ni zgodilo nič. Ni se zgodilo tako kot na primer v Avstriji, kjer je država takoj odreagirala z denarnimi nadomestili glede na njihov promet v letu 2019 in bodo post festum potem ugotavljali in poračunavali te zneske. Skratka, človek, ki je v 10 letih plačal 400 tisoč evrov davkov, je trenutno v situaciji, ko ni ne za živeti in ne za umreti. Tam nekje vmes. Če omenim še primer filmskega ustvarjalca. Vemo, kaj se je s filmom dogajalo v preteklem letu in se še dogaja, pa bom omenil film Orkester. Tudi zaradi tega, ker sem morda malo čustveno navezan nanj, ker govori o Pihalnem orkestru SVEA iz Zagorja,

in od takrat vse skupaj stoji, ker do konca leta država ni poravnala svojih obveznosti. Več kot 50 ljudi je tako ostalo brez plačila, stroški, ki so nastajali, niso bili poravnani in tako je ta film praktično še zdaj napol v bunkerju, ker tudi situacija montaže, postprodukcije in tega ne omogoča. Nimamo na primer tako, kot so naredili Italijani, ki so po prvem valu izdelali natančen protokol za avdiovizualno industrijo v razmerah koronakrize oziroma pandemije, natančen protokol od snemanja do vseh drugih dejavnosti, ki spremljajo produkcijo nekega filma. Zakaj so to storili? Ker so ponosni na svoj film, na svojo filmsko produkcijo. Mi očitno nismo oziroma

je Šarčeva vlada kriva zaradi nekih administrativnih ovir, da se filmarjem v letu 2020 ni dalo izplačati sredstev, ki so jim bila namenjena. to je pravzaprav neumen izgovor. Ta vlada je v letu dni posegla v več deset, mislim da jih tudi sama ni nikoli preštela, zakonov na najrazličnejše načine. Tako administrativno oviro, če res obstaja, bi v času pandemije in v času

na primer zdaj konkretno ta film režiserja Matevža Luzarja pač leto dni posnet, z njim se v celoti gledano ne dogaja praktično nič. Festivali bodo, če film ni dokončan, če niso poravnani stroški, se na festivale pač ne more prijavljati in je šlo vse skupaj dobesedno v nič. To so zdaj ti privilegiranci, o katerih govorite, minister. Ponavljam, mislim, da je njihov privilegij res to delo, ki ga opravljajo v kulturi, da je to njihov privilegij in da se jim vsem skupaj ljubi delati. Radi delajo in se jim ljubi delati. Če parafraziram vas, minister, ki ste v tem parlamentu dejali, da se vam ne ljubi poslušati, in ste šli, je po tem, kar sem naštel v zvezi s podporo kulturnemu sektorju za kolikor toliko omejen, pa vendarle nekakšen zagon kulturne ponudbe, ta vaša pasivnost pokazala, da se vam tudi ministrovati ne ljubi.

Najlepša hvala. Pustila sem si malo časa, da poslušam nekaj razprav in odgovore in stališča. Zelo se bom potrudila, minister, da ne bom nobenih imen omenjala, ne bom osebna. Dejstvo je, da je bil kulturni resor vedno zapostavljen. V vseh 30 letih so ga nekako prelagali kot nepomembnega, vendar je stranka SDS zaznala izjemno pomembnost tega resorja, ki pokriva tudi medije, in si ga vzela. In zdaj imamo, kar imamo.

se to dogaja samo v bolj izjemnih razmerah, ko se kršijo zakoni in ustava. Pa dajmo zdaj malo našteti. V interpelaciji smo zelo konkretno povedali, da minister krši Poslovnik Državnega zbora v 45. členu v prvi in drugi alineji, potem zakon o filmskem centru, krši 4. člen ZUJIK, potem je kršil Zakon o pravnem postopku, peti odstavek 11. člena uredbe o samozaposlenih, 87. člen ZUJIK, 222. člen zakona o pravnem postopku,

Vi pravite, da jim je treba zagotoviti enakost pred zakonom, in jaz se strinjam, da je treba zagotoviti prav vsakemu državljanu in predstavniku katerekoli organizacije enakost. Toda verski delavci so izrazito privilegirani, minister. Vsaka organizacija mora predložiti neko dokumentacijo o izpadu dohodkov, vendar žal samo RKC nič, ob tem, da je deležna krepkih pomoči iz naslova zemljiškoknjižnih neplačevanj, v času epidemije ima cel kup tudi drugih bonitet. Okej, Okej, oni dobijo 700 evrov temeljnega dohodka, Slovenija je unikum na svetu, ki najprej pomaga najbogatejšim in ne tistim, ki so ogroženi. Pa glede enakosti ne rabijo dokazovati in pri njih nikoli ne rečete, da gre za privilegij, kar je zelo zanimivo.

ne vem. To, da govorite, da je status nagrada oziroma privilegij, je popolnoma škandalozno in nedopustno. Že vaš odnos do samozaposlenih bi moral pomeniti pomeniti razlog za interpelacijo, kajti kakšen privilegij je to, če nekdo s statusom nima nobenih delavskih pravic, nobenih možnosti za bolniško, razen po 30. po 30. dnevu bolniške? Kakšen privilegij je to, da ne more vzeti niti kredita, in tako naprej? To je enostavno nekakšen korektiv zaradi slabih rešitev, kajti vemo, da se je po ZUJIK ustavilo zaposlovanje, in ker ni rednih zaposlitev, so ti ljudje prisiljeni biti samozaposleni. Vpis samozaposlenih v kulturi podeli tem kulturnim delavcem poseben status, ki omogoči, da opravljajo svoje delo in zanj izstavljajo račune. Dodatno spodbudo pa predstavlja neka točkovna prednost, ki jo status prinese na razpisih. Tukaj se bom dotaknila tega, kar ves čas podtikate tudi izbrisanemu umetniku, da je imel nek zavod pa neko društvo. Veste, vsi samozaposleni umetniki – in spet izkazujete popolno nepoznavanje materije – predvsem tisti, ki so svoji producenti, imajo registriran zavod ali društvo kot pravno osebo, ki izpelje projekte. Če gremo na primer reperja. Če dobi na razpisu Ministrstva za kulturo 5 tisoč evrov, to ni njegov honorar.

prevode, glasbo, plačilo studia ali pa karkoli. Mnogi umetniki delajo zastonj do ne vem katere ponovitve, da pridejo na nulo. Tako da to, kar počnete, je namerno in izjemno izjemno zlonamerno. Vi govorite, da mediji kažejo samo eno stran in kako je to grozno, ker nikoli ne objavijo drugega mnenja. 26. 3. ste sami predlagali termin za obisk Evropskega parlamenta v Bruslju, tam so ga potrdili. Pravite, da vam ni dopuščena možnost, da se branite, ampak poleg tega, da imate svoje medije, ste tudi vedno vabljeni v vse oddaje, od Kanala A, Pop TV do nacionalke, vendar če se sami odrečete tej možnosti, je to vaša stvar. 26. 3. sta se z Janezom Janšo odločila, da ne bosta šla tja. Vi bi radi normalizirali kulturni prostor, ste rekli, kjer bi veljala neka nova etična in kulturna pravila, pa bi vas vprašala, kako je z vašim odzivom, ko na sejah govorite takšne stvari, kot je »pojdite v Bukarešto, v zarukano Romunijo«, in s tem povzročite tudi mednarodni škandal. Ne bom omenjala imen, ampak kolega igralec je napisal v nekem intervjuju, da če bi po komurkoli drugem tako pljuvali, kot se v Sloveniji pljuva po kulturnih delavcih, bi bil velik revolt.

če bi se tako pisalo o taksistih, medicinskih sestrah, pekih, natakarjih, hotelirjih, socialnih delavcih, delavcih v turizmu, bi bilo grozno: »naj gredo na trg«, »ne rabimo mi njih«, »kdo to gleda«, »sprevrženi«, »ogabni«, »netalentirani«, »delomrzneži«, »svinje«, »koritniške gnide zajedavske«, »izmečki slovenskega naroda«, »naj izstradajo«, »bolni perverzneži«, »postreliti vse«, »banda narkomanska, na grmado«, potem pa je nekaj zelo vulgarnega, česar ne bom, »naj se izselijo, če jim kaj ne paše« in tako naprej. Skratka, nekdo se je zavestno odločil, da bo odkrito sovražil in poniževal kulturnike, in takoj zatem slišimo besede o pravi krščanski kulturi, ki je edina dobrodošla. Glejte, to pa je nevarno. In tu, za to govornico smo poslušali o kulturnikih kot prevarantih in šarlatanih. Ali je kdo od vas kdaj videl, kako se dela film, recimo? Kako ti lenuhi snemajo filme? Vstanejo ob petih zjutraj in delajo vsak dan po 12 ur. In vam se zdi, da dobijo preveč denarja in da jih lahko ukinejo. Zelo dobro predvsem tisti, ki nikoli niste bili v nobenem kulturniškem ali umetniškem procesu, ocenjujete, kaj je in kaj ni prava kultura.

prekarnega odnosa v zadnjih letih, ki se še poslabšuje, so tam notri tudi scenografi, arheologi, arhivisti, bibliotekarji, umetniški zgodovinarji, galeristi, kustosi, konservatorji, restavratorji, prevajalci, galeristi, uredniki, kinooperaterji, res je široka ta pahljača. Ne zato, ker je ta status tako zelo privlačen, dragi moji, ampak zato, ker drugače ti ljudje z neko določeno izobrazbo ne morejo delati. In ko pravite o teh privilegijih pa da boste zmanjšali število samozaposlenih, povejte – samo vrhunski in najbolj vrhunski po vašem kriteriju – kako pa potem ocenjujete cenzus. Najbolj vrhunski, mednarodno priznani strokovnjaki na svojem področju, mednarodno priznani umetniki ne smejo zaslužiti več kot 20 tisoč evrov evrov na leto. Potem pa ukinite cenzus za vrhunske, to bi bila ena od rešitev. Zelo Zelo zelo žalostno je, da ministrstvo ni niti razmišljalo o ukrepih. Zdaj se hvalite s kulturnim evrom, ki ga seveda niste vi vpeljali, ampak kar nekaj pred vami in ste to nasledili. Hvalite se tudi z rekordnim proračunom. Seveda, ukinjeno je fiskalno pravilo. Do zdaj so vse vlade morale spoštovati fiskalno pravilo in niso mogle neomejeno zapravljati. Toda večje vprašanje je, kam bo denar šel, kajti vi oziroma ta vlada se zadolžuje za naš denar, skupni denar, ne za vaše, da delite bombončke svojim. In plačevali bodo to naši otroci in naši vnuki, zato je še kako pomembno, kam boste usmerili te denarje, ker zaenkrat se kulturi to niti malo ne pozna. Znanih Znanih je recimo skoraj tisoč 50 ukrepov, ki so jih države EU z Veliko Britanijo vred sprejele v letu 2020 zaradi epidemije. Ste rekli, »no, pa povejte vi, kako bi to reševali«. Ukrepe zbira in vodi evropsko združenje fiskalnih svetov, predvsem zato, ker želi oceniti njihovo učinkovitost. Tja lahko pogledate, večina je generičnih. Se pravi, subvencionirajo čakanje na delo, posojila in davčne prilagoditve, pomoč turizmu in gostinstvu in skoraj vse države Evropske unije so v zadnjem letu pomagale tudi kulturi in umetnosti. Celo Madžarka, po kateri se tako radi zgledujete, tukaj imamo orbanizacijo, je umetnikom zagotovila poseben paket pomoči, ampak Slovenija ne. Slovenija se odlikuje z molkom. Če Če grem naprej. Veliko neresnic smo tukaj slišali in obžalujem, da je treba tako manipulirati, ampak dobro, narod naš dokaze hrani, sami ste se sklicevali na magnetogram. Še ena Še ena eklatantna, bom rekla, kar laž je, da je Varuh človekovih pravic zaznal, da je vse v redu. Ni vse v redu. Varuh je zaznal kršitve pri dodeljevanju statusa samozaposlenih v kulturi. Vi mahate z enim papirjem, jaz imam tukaj drugega, minister. Gre za primere, ko je ministrstvo zamujalo z izdajo odločb o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi oziroma priznanju pravice do plačila prispevkov. Varuh je ministrstvu priporočil, da o preostalih vlogah odloča čim prej. Priporočil je tudi, da v prihodnje postopke vodi tako, da se bo sledilo namenu, ki ga je zasledoval zakonodajalec, predvsem pa v luči zaščite pravic predlagateljev. In kar ste rekli: »Nobenemu nismo vzeli statusa.«

Kriteriji za izbris iz razvida so popolnoma jasni. To sem začela govoriti takrat, ko ste vstali, zapustili sejo in rekli, da se vam ne ljubi več poslušati. Kriterija sta dva, če presežeš cenzus in če nisi rezident Republike Slovenije, lahko izgubiš status. Nobenega od teh kriterijev ni izpolnjeval reper, ki ste ga izbrisali, in to je res več kot nedopustno. Pustila si bom še

Za uvod bi rekel, da se mi tukaj ne pogovarjamo o očetih in sinovih, da ne bo pomote, čeprav sta bila očeta tako predlagatelja kot ministra ne le kulturnika, bila sta vrhunska umetnika, dolžna vsega spoštovanja. Mi se pogovarjamo o nekem zahtevnem resorju, o njegovi politiki in o odgovornosti ter vsebini te politike. To je tema današnje razprave. Eden od poslancev SDS je rekel, da ne moremo odgovarjati v Državnem zboru. Po dveh letih tisti, ki ste tukaj prvi mandat, odprete Ustavo, vsaj 110., 114. člen, ki govori o Vladi. »Vlada odgovarja Državnemu zboru,« se konča 110. člen. To čisto tako za uvod. za uvod. Ključna težava se mi zdi v vsej tej zgodbi to, da mi v 30 letih samostojnosti nismo razbili mita revnega umetnika ali umetnice, ki zelo seka ven zlasti s te desne strani. strani. Neki mit, da bodi srečen, če neko drobtinico dobiš, in bodi tiho. Nekdo z desne strani je govoril, ja dobro, če 10 let nekaj delaš pa neko revščino tolčeš,

pride v Donavo, » ispeko zanat«. Mi imamo tukaj tudi težave z razumevanjem kulture, z razumevanjem gospodarstva, z razumevanjem turizma. Meni je ob pripravah na to interpelacijo nekdo rekel, ma, saj veš, saj ta Simoniti niti ni tako slab, ampak samo za institucionalni del kulture pa tisto, kar jim je okej, pa malo za neko ljubiteljsko kulturo. Ampak to, kar se ubeseduje, odkar imamo to vlado, to vlado, mene spominja na neko kulturno politiko 19. stoletja ne pretirano razsvetljenega absoluta. Tudi ta kulturni boj, ki se ga tukaj hočete iti mi imamo seveda zamudniški vzorec modernizacije, kar gospod minister kot zgodovinar ve bolj kot mi – se mi zdi, da bolj spada v Slovenijo zadnje četrtine 19. stoletja, ne pa v 21. stoletje. Namesto da bi se ukvarjali s tem, o čemer je dokaj plastično in na široko govoril kolega Rudi, kako zagnati proces kulturne produkcije in konzumpcije – ker kultura je predvsem interakcija, je nek dialog – mi poslušamo neke izjave gospoda Iršiča in še koga. Namesto da bi se ukvarjali vsebinsko z novo digitalno agendo, v Bruslju se zdaj kuhajo neke temeljne direktive v zvezi z bodočo medijsko zakonodajo, imamo mi neko stanje, kjer naj bi minister in ministrstvo bila neke vrsto presodnik, razsodnik. Ne, noben minister ni sodnik, znotraj tistega 114. člena Zakona je s svojo ekipo odgovoren in je zadolžen za to, kar jaz imenujem robni pogoj. Mi imamo potem težavo oziroma vi imate težavo, da imamo na področju kulture ogromno vrhunskosti, in očitno je ta moteča, so pač vrhunski ljudje, žal skozi ta mit revnega umetnika, tudi kakšna poslanka med nami, vrhunska pisateljica, mimogrede povedano, ljudje, ki razmišljajo s svojo glavo. glavo. Če bi se spustil na raven, ki je bila prej tu v dvorani, bi rekel, da se ne pustijo … v glavo. In to je pač očitno neka težava, jo ima ta vlada. Če bi moji znanki Tina pa Samira, Eclipse, naredili performans v katerem bi nastavili ogledalo meni, tako kot so tisti Janezi Janši Janezu Janši, bi jaz to vzel afirmativno in dobronamerno. Seveda, vi imate pa neko sovraštvo do neke neinstitucionalne kulture. kot se fura politika v tej vladi, je to kvečjemu kulturna politika ne pretirano napredne države med dvema svetovnima vojnama, vsaj 90 let zamude. Že od časa, če hočete, zgodovinskih neoavantgard naprej bi bila to zastarela politika, veste. Na desni pravite, da imate bolj radi Ameriko kot mi na levi na levi – jazz je bil ameriška mehka moč, s katero so takrat prodirali v socialistično enoumje, kot bi vi rekli. Meni eden ljubših koncertov je Coltrane, Beograd, se mi zdi, da leto 1972. tega nisem čisto slučajno omenil. Vedno, cele dneve berem o športnikih. Imamo nekaj globalno vrhunskih športnikov, z vsem dolžnim spoštovanjem do njih, imamo pa dosti več vrhunskih džezarjev in džezark v globalnem kontekstu. Če bi jih začel naštevati, ker pač ljubim džez, bi jih naštel vsaj kakšnih 50, 60, pa bi jih še toliko izpustil. Pa jih ne bom. Jaz sem že Cerarjevo vlado spraševal, kaj bomo naredili s to mehko silo slovenske kulture, soft power, Nye, pa je bil odgovor neki žblj. O tem bi se rad v bistvu pogovarjal. Če nas je kaj epidemija izučila, nas je izučila, kako zelo pomembne so neke javne infrastrukture, ki jih imamo. Seveda zdravstvo, seveda šolstvo, seveda kultura. Tudi če bi upoštevali tisto Janševo, »dajte mir, pa sedite na kavču«, ko se je vse ustavilo, smo imeli več časa za konzumpcijo kulture, če se tako izrazim. Ob vsej tej zgodbi, ki se tu dogaja, sem razmišljal in sem si rekel, veš, zdi se mi, da je bilo zelo pomembno – pa smo imel neko drugo ministrico pretekli teden ali kdaj že da bi, kot mi Belokranjci rečemo, deca že v vrtcu pa potem vsaj v vseh treh triadah osnovne šole videla in doživela, kako nastaja neka kultura produkcija,

je za veliko večino kulturnikov in kulturnic, umetnikov in umetnic res čas brez pravljic. In zdaj, v tem epidemičnem stanju govoriti, »ah, saj v osnovi so dobili«, pa »nekoga smo ruknili, pa se je pritožil

filmske strani, kulturne ulice, bi rekel, ja, dobro, glejte, gospod minister, vam bomo plačo za letošnje leto izplačali 31. decembra. Dobro, vi imate pravico do pokojnine, vsaj tistih 40 %, pri vas to ne bi bila taka kriza – ki ste si jo zaslužili, mimogrede, da ne bo pomote kot pri številnih kulturnikih in kulturnicah. O tem v bistvu govorimo. Mi imamo neko vlado, kjer je ne tako majhen del ministrov, vključno z vami, zlasti skoraj vsi iz kvote SDS, skregan z ljudmi, ki delujejo v nekem resorju. resorju. Tako ne moreš folgati pa soupravljati države v času najbolj debelih krav, kaj šele v času epidemije. In zdaj se gremo neko kvadraturo kroga tukaj. To so neke težave, ki jih poskušamo naslavljati, ampak seveda, za dialog potrebuješ neko črvino, skozi katero je možna komunikacija.

vzamem na znanje tudi to, ampak – ne vem, če je to dobra štartna pozicija. Da ne bom predolg, ker bodo kolegi imeli danes bolj vsebinsko razpravo, ne morem se jaz z vsem ukvarjati, nisem niti toliko kulturen niti nimam toliko kapacitet.

na slovensko kulturo – pa dobro vemo, da tiste fige ne izhajajo iz tega, da je on fige delil, mišica zapiralka mu ni delala ravno najbolje – in reči, čakajte, ne glede na to, kdo bo v Vladi, se mora truditi za to, ker vseeno spadamo med najbolj bogate države OECD na svetu, da ljudje niso revni. Pa ne glede na to, ali se pogovarjamo o kulturi, ali če hočete, ne vem, Toninov resor o profesionalnih gasilcih. Če je nekdo v funkciji ministra ali ministrice, ja, je minister ali ministrica vseh nas. Minister Hojs zelo rad reče, da on nagovarja samo četrtino prebivalcev, če bi imeli »volinski« sistem, bi jih pa nagovarjal polovico. Dobro jutro! In se seveda moraš z ljudmi pogovarjati. Določeni ti gredo na jetra, določeni ti ne dišijo, kakorkoli, ampak to je nek opis del in nalog. Kako ste vi zaratili, kot rečemo v Beli krajini, v tej vladi? vladi? Ker ste kupili to zgodbo nekega Ivana Janeza Janše – dobro, delno verjetno v štartu opravičeno – ki je skregan s celim svetom. On se še sam s sabo verjetno skrega v sanjah. Ampak na ta način se ne moremo iti države.

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi! Današnja razprava o interpelaciji ministra za kulturo je veliko več kot ocenjevanje njegovega dela. Pogled skozi prizmo vodenja kulturnega resorja je zame tukaj in danes priložnost, da bilanco enoletne udeležbe moje stranke in moje osebne udeležbe v tej koaliciji postavim na plan. Zakaj je to pomembno prav ob interpelaciji ministra za kulturo? Zato, ker je bila vloga Ministrstva za kulturo ključnega pomena ravno pri spornih vzgibih te vlade, ki so ob nespornem reševanju težav – in teh je bilo ogromno in so uspešno rešene, da se tu ne zmotimo – sproti še netili konflikte in ustvarjali neke nerešljive situacije zlasti na kulturnem polju. S tem so ves čas pod resen vprašaj postavljali smisel vztrajanja stranke SMC ali članov stranke SMC v tej koaliciji in zaradi tega kaosa v ministrovanju kulture smo prišli do točke, ko je treba razjasniti, česa vsega minister ni naredil, pa bi moral in kaj vse je minister naredil, pa tega ne bi smel. Pogled na twitter objave Ministrstva za kulturo razkrije ideološko enostranska, skoraj hujskaška stališča ob fotografiji ministra, vsaj jaz jih tako doživljam. Denimo samo en stavek, navajam: »Globoka država vleče nitke, da se ne bi nič spremenilo v smeri večje demokracije in blaginje za vse.« konec navedka. Mar so to res besede ministra za kulturo razvite srednjeevropske države? Če pa so, se sprašujem, ali mu pritičejo. Ob vsaki objavi sta, in to se zdi precej orwellovsko, označena, heštegana PV in Vlada, da se ja oba prepričata, kako na liniji je minister za kulturo. Pozabljen je torej princip, da ko si minister, si minister vseh, takrat ni polarizacije ali vsaj ne sme biti jasno deklarirana. sodobna Evropa ne pozna takšne preobrazbe akademika v kontroverznega ministra kulture, ki se v svojem drugem mandatu niti ne potrudi ustvariti vsaj privida nekega zavzemanja za enakopravnost različno mislečih kulturnikov. Razvrednotil je celo tisto, kar je sam ustvarjal, mislim na Javno agencijo za knjigo in na podporo nevladnikom na Metelkovi. Ko humanist v službi tujih ambicij izda svojo celotno podstat, nastopi svojevrstna kulturna slepota. Ko kulturna slepota akutno napade ministra za kulturo, smo pa skorajda pri neozdravljivi bolezni. Mandat je zaznamovalo kar nekaj reči, precej neprijetnih. Prekinitev financiranja slovenskega filma, na plačilo nekateri še zdaj čakajo, nekateri so ga dobili. Minister se ne zgane, ko se neto limit dohodkov pri samozaposlenih v kulturi enostavno spremeni iz neto v bruto, kar pomeni, da četrtino tega izgubijo. Minister meni, da mora Ministrstvo za kulturo podpirati le vrhunske umetnike, ki morajo biti sposobni svoje dohodke strniti na 20 tisoč evrov bruto letno, in da s tem denarjem preživijo v vsej svoji vrhunskosti, in seveda ob tem, da ustvarjajo nove vrhunske domete – kako? Minister verjame, da je umetnik le tisti, ki s svojo umetnostjo preživi na trgu. Minister kot nobeden pred njim predano demantira kulturne institucije, ki mu niso po godu. Pri tem se ne ozira na utemeljitve, ki mu jih skušamo dati koalicijski partnerji ali poskušamo obrazložiti, zakaj je ena odločitev še enkrat Minister je ne nazadnje tiho, ko se cerkve odpirajo, gledališča s popolnoma enakimi ali manjšimi avditoriji pa ostajajo zaprta. Ves čas zaprta. Večina ve, da ni nobena skrivnost, da sem imel resne pomisleke, ko smo se kot stranka odločali o vstopu v to koalicijo, in vsi smo vedeli, v kaj se spuščamo. V skrajnem optimizmu smo hoteli verjeti, da bo zaradi nas in z upoštevanjem naših medsebojnih razlikovanj vodenje politike spremenjeno. Zame je bila odločilna solidarnost kolegov v poslanski skupini in solidarnost s tistimi, ki jih je vodilo prepričanje, da bo SMC v tej koaliciji svojevrstna varovalka in edina varovalka, pravzaprav. Varovalka, da vlada svoje ideološke agende ne bo ponavljala ali postavljala v prvi plan in da z njo ne bo ogrožala temeljnih stebrov države in demokracije. Takšen je bil naš dogovor. In res je, mi smo zapisali, da se ne gre na polje ideoloških razlikovanj in da se ne bo podpiralo interpelacij ministrov. To je bila vsestranska zaveza, jaz pa nisem bil prvi, ki jo je kršil. Pa smo se zmotili. Morda smo precenili sami sebe, najbrž. Marsikdo se je pod različnimi vplivi in pritiski tudi sam spremenil po enem letu soočanja z značilnim delovanjem vlade. Minister Simoniti je v odgovoru zavrnil vse očitke, odgovornost za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela, če se samo na to osredotočim, češ da je omogočal in skrbel za neodvisnost novinarskega dela. Kako je to počel, najbolj zgovorno pričajo poskusi uničevanja STA, ki jih minister pravzaprav podpira. Mislim, da je kriljenje z rokami odveč, ker nimamo več česa skrivati. Zaradi odločnosti predvsem naše poslanske skupine, da Slovenska tiskovna agencija ne sme postati žrtev maščevalnih vladnih mogotcev ali talec enega osebnega konflikta dveh oseb, je pred enim enim mesecem predsednik SMC Zdravko Počivalšek obljubljal tudi javno, da bo osebno uredil problem s financiranjem STA, pa ga ni mogel. In ga verjetno ne bo, čeprav je ravno poslanska skupina njegove stranke predlagala zakon, ki je bil izglasovan v Državnem zboru. Kljub temu vlada spričo nemoči svojega podpredsednika vztrajno ignorira ta zakon. Zakaj torej ne verjamem več, da se bo ta problem rešil? Zato, ker ugotavljam, da nas naši koalicijski partnerji ne jemljejo resno, kaj šele da bi nas videli kot enakopravne partnerje. Med ponedeljkovo ošabno primerjavo naših procentov podpore je bilo pozabljeno dejstvo, da bi se brez nas enoprocentnežev vladna garnitura še vedno ustila iz opozicije brez možnosti vladanja, brez ministrov, brez kadrovanj. V SMC smo res hoteli hoteli biti ali smo del koalicije, ampak ne želimo biti samo njena dekoracija, še manj pa ničvredna subavtokracija. Razumljivo je, da so politični pritiski del vsakdanje politike, ampak se v zrelih družbah ti pritiski ustavijo, preden se prenesejo na področje umetnosti in na medije. Nesoglasja znotraj koalicije so se začela pri medijih in se bodo zame pri medijih tudi končala. Začela so se z javnimi napadi na medije in razvpitim člankom predsednika Vlade o vojni zmedi. Kulturni minister, ki v svojem resorju pokriva ravno medije, ni niti pomislil, da bi jim stopil v bran. Pohitel je sicer s pripravo paketa medijskih zakonov, s katerim je želel medijsko področje urediti tako, da bi še bolj ugodil viziji vladne garniture, kako bi mediji morali funkcionirati, predvsem, da bi morali biti nekritični do Vlade in v službi neke strankarske politike, kot da so vsi po vrsti samo strankarska trobila. Ta načrt se ni izšel predvsem zato, ker smo v SMC takrat bili enotni glede nedopustnosti takih prijemov, in to smo tudi jasno in glasno povedali. Danes pa nismo tako očitno enotni, kot smo bili nekoč, saj se nekaterim mojim kolegicam in kolegom davljenje STA ne zdi sporno, čeprav vlada zavestno krši zakon in ne spoštuje odločitve Državnega zbora. Oglašam se torej zaradi kolegov in podpornikov, ki so odločilno vplivali na moj vstop v to koalicijo in ki so še vedno z mano. Nekateri se še nismo spremenili kljub vse bolj glasnemu brbotanju postopoma segrevane žabje juhe. Jutri bo moj glas izpričal moje mnenje o delu ministra Simonitija kot vodje kulturnega resorja in kot ministranta v podpihovanju kulturno-družbenega konflikta. Glasoval bom v imenu vseh, ki za kulturni infarkt države utemeljeno krivijo današnjega interpeliranca. Za vse člane SMC, ki so nam pisali in nas opozarjali na obljube, dane ob vstopu v to koalicijo, dr. Bogomir Kovač je zapisal, navajam: »Umetnost je univerzalna govorica generacij, kultura je vezno tkivo zgodovine, obe pa sta način povezovanja naše preteklosti in prihodnosti.« Konec navedka. Zato menim, da se za razliko od vseh drugih, manj trdih resorjev kulturi ne sme dogajati minister, ki sta mu povezovanje in empatija kljub vsem kvalitetam, ki jih ima, tuja. bi tako močno izbral le ene strani in samo ene strani in če ta aroganca ne bi tako mogočno špricala, jaz vsega tega ne bi problematiziral. Interpelacijo zato podpiram v imenu vseh, ki želijo, da neskončnega in brezčasnega vesolja kulture ne onesnažujejo mimoidoči, kratkotrajni pojavi z vseh vetrov. Hvala.

Jaz vas nimam za neinteligentnega človeka, nimam vas za človeka, ki ne bi vedel, kaj je kultura, in to kljub svojim političnim nastopom, ki vam res niso ne v čast ne v ponos. Ti nastopi, tudi ta, ki ga uprizarjate danes, so daleč od tega, da bi bili kakršenkoli zgled omike, olike ali pa kulture, kar sami želite, da bi bili, so ravno nasprotje od tega. Mene v resnici še najbolj spominjajo na duhovičenje direktorja Nove24 Borisa Tomažiča na trenutke. Se opravičujem, da moram to sodbo dati, ampak tako je. Interpelacijo bom podprl in ne bom je podprl zaradi tega, ker bi mislil, da vi niste sposobni tega dela opravljati, podprl jo bom zato, ker sem prepričan, da vi namerno delate škodo. Pa bom povedal nekaj primerov. Recimo stalna točka napadov napadov vaše stranke, SDS, je umetnica Maja Smrekar. Tudi danes smo slišali izjave v smislu, da gre pri njenem performansu dojenja psov za »entartete Kunst«, kot so temu rekli svoje čase za izrojeno umetnost. Pa vi veste, sami ste povedali septembra v intervjuju za Siol.net, da je to umetniško delo, umetniški performans, ki ima svojo veljavo in ki je dobilo evropske nagrade. Takole ste rekli: »Govori se zgolj o dojenju psa, a morate pogledati cel opus te umetnice. Ljudje gredo preveč na prvo žogo. To vidijo in so zgroženi, a gospa je v tujini dobila pomembno nagrado, kar pomeni, da jo je prepoznala širša evropska skupnost. Dojenje psa lahko ponazarja nekakšen upor in izgubo vere v človeka, da bo uredil svet. To je stara mitska zgodba.« In tako naprej. To so vaše besede. Ampak danes o tem ne bomo slišali nič. Vaša stranka bo to umetnico dajala na pranger, vi boste molčali. Pa vaš molk ni najhujša stvar, ki si jo privoščite. Molčite tukaj, molčite pri medijih, kar so vam številni kolegi že povedali. Imamo Slovensko tiskovno agencijo, ki jo Vlada ruši, in vi kot minister, ki je odgovoren tudi za medije, konec koncev je na vašem ministrstvu Direktorat za medije, bi morali o tem kaj reči, pa ne rečete. Imamo pa zraven poskus ustanavljanja tako imenovane Nacionalne tiskovne agencije, kjer je včeraj njen urednik rekel, da je to fašistični medij. Tisto pa nekako še vedno leze pod okrilje vaše stranke in tudi tam vas nisem slišal, da bi se kakorkoli oglašali. Ampak tudi to še ni najhuje. Vam bom povedal, kje res delate škodo. Pa ker se bom časovno omejil, bom dal tri primere: kadrovanje, film in Metelkova 6. Pa bom samo opisal, kaj tam počnete. Pri kadrovanju. Vi ste v svojem zagovoru danes rekli, da pri kadrovanju ni šlo za nobeno politično kadrovanje, da so bili vsi ljudje, ki so bili zamenjani, zamenjani zaradi tega, ker so jim potekli mandati, in da je edina, ki je bila zamenjana med mandatom, direktorica JAK. Dejstva so naslednja. Direktorico JAK ste češ menjali zaradi domnevnih zaradi domnevnih kršitev pri opravljanju funkcije. Pozabili ste povedati, da ste poleti na Javno agencijo za knjigo poslali proračunskega inšpektorja, ki je ugotovil, da pri pri njenem delu ni bilo nobenih kršitev v nobenih od točk, ki ste ji jih očitali – pa je bila kljub temu zamenjana. In to gospa, ki je bila uspešna kulturna menedžerka, ki je konec koncev najbolj odgovorna za to, da bo Slovenija izpostavljena na Frankfurtskem knjižnem sejmu, to je največji evropski knjižni festival. Kaj je dobila za nagrado? Odpustili ste jo in zdaj berem, da je vaše ministrstvo proti njej podalo kazensko ovadbo. To dobijo sposobni ljudje, ki so opravili neko požrtvovalno delo pri vas za nagrado. Podoben primer. Prej ste omenjali Europa Cantat kot projekt, ki je referenčen projekt za vaše ministrstvo. Treba je povedati, da je največ za ta projekt napravil bivši direktor JSKD Marko Repnik. Kaj se je z njim zgodilo? Niste mu podaljšali mandata. In koga zdaj tja nastavljate? Beremo, da Damjana Damjanoviča. To je tisti zloglasni bivši direktor Slovenske filharmonije, ki je nekoč tožil nekega novinarja, ker je rekel, da njegova strategija delovanja, Damjanovičeva, ki jo je napisal, izkazuje četrtpismenost, in je tožbo izgubil. Sodnik Radonjić, ki ga, milo rečeno, ne moremo ravno označiti za levičarja, je rekel, da če ta da dokument, strategijo delovanja, ki jo je Damjanovič napisal, berete, lahko res sklepate, da gre za četrtpismenost. To je rekel sodnik Radonjić, ko je sodba proti njemu padla. Imamo spet primer izrivanja ljudi, ki so nekaj naredili za neko inštitucijo, ki so pokazali neko sposobnost, in nastavljanje nekih četrtpismenih strankarskih veljakov.

Na prvem razpisu sta oba sveta zavoda rekla, da je on najprimernejši kandidat, celo komisija, ki ste jo vi kot minister postavili, je rekla, da je to najprimernejši kandidat. Pa ste ga vi kot minister zavrnili, ponovili razpis in zdaj tja dali nekoga, ki je je vaši politični stranki očitno bolj povšeči. In to je zgodba Narodnega muzeja, Moderne galerije, Slovenskega etnografskega muzeja, Kinoteke, MAO, Muzeja novejše zgodovine, JAK in tako naprej. Skratka, vi delate namerno škodo, ko iz inštitucij izrivate sposobne kulturne menedžerje in tja nastavljate neke strankarske lojaliste, verjetno, ko se greste pogovarjat z njimi o recimo delu Maje Smrekar, ki sem ga prej omenil, govorili podobne stvari, kot jih slišimo iz ust poslancev SDS, in ne informiranih stvari, kot ste jih recimo sami izrekli v tistem intervjuju, ki sem ga prej omenil. Namenoma degradirate slovenske kulturne inštitucije in jih uničujete.

Pika. Tam deluje Mirovni inštitut, to inštitucijo, to hišo je treba podreti. In zdaj se vi izgovarjate na to, da boste tam postavili prirodoslovni muzej. Prirodoslovni muzej je projekt, ki je star več kot 20 let, in od leta 2004 obstaja načrt, ki ga je postavil arhitekt Vodopivec, da naj bi bil ta prirodoslovni muzej v centru znanosti, ki naj bi ga postavili pri živalskem vrtu. Se pravi ne na Metelkovi 6. To, da ga vi vlečete na Metelkovo 6, je samo zato, da imate izgovor, da vržete ven institucije, ki trenutno dam delujejo: Mesto žensk, EN-KNAP, Plesni teater Ljubljana, Forum, Maska, Sloga, Mirovni inštitut, Škuc, Vertigo, NSK, Ekran, Kino Otok, Exodus, Zavod za sodobno umetnost SCCA in tako naprej. Vsi ti bodo leteli ven iz teh prostorov zaradi nekih muh vaše stranke. Pa če omenim zdaj, kakšno škodo delate. Vertigo, produkcijska hiša, ki deluje na Metelkovi 6, je v zadnjih letih za budžet 12 milijonov evrov, toliko približno stanejo štirje evropski celovečerci, celovečerci, za ta denar izdala 70 filmov. Med njimi: Stanje šoka, celovečerni igrani film, dobil je Vesno za posebne dosežke na FSF; Gremo mi po svoje, celovečerni igrani film, ki je privabil 130 tisoč gledalcev v kinematografe, prek milijon za TV-zaslone; Nočno življenje, dobil je kristalni globus za najboljšo režijo v Karlovih Varih; Ne bom več luzerka, dve Vesni, za najboljši film FSF in scenarij; Jaz sem Frenk, zlata arena za najboljšo režijo, in tako naprej. Za nagrado bo ta produkcijska hiša pod vašim ministrovanjem izgubila prostore. Komu na čast, gospod minister? Komu na čast? Druge organizacije, ki sem jih naštel, nimajo nič manjših dosežkov, da ne bo pomote, ampak nimam časa, da bi jih vse opisoval, vi jih pa mečete na cesto iz nekih političnih kapric nekih ljudi, ki nam tukaj govorijo malodane o izrojeni umetnosti. Samo čakamo, pustimo jih še en mandat na oblasti, če si upamo, pa bomo dobili sežiganje kakšnih umetniških del, kot smo ga že videli, ali pa razstave izrojenih umetnosti. Ne misliti, da se je to dogajalo zadnjič v 30. letih prejšnjega stoletja, tudi druga polovica 20. stoletja, če hočete, je bila polna takih režimov. Vi ste se, gospod minister, odločili, da boste to politiko podpirali.

zaradi koronakrize, ko se je filmska produkcija začela ustavljati, ustanovili sklad v vrednosti 25 milijonov evrov za reševanje avstrijske kinematografije. Bom samo ta primer opisal, pa so Hrvaška, Češka, Poljska in ostale države delale zelo podobno. V Avstriji 25-milijonski sklad zato, da se film reši. Pri nas? Filmu se zamrzne sredstva konec aprila 2020 in filmarji do 31. 12. po neštetih protestih ne dobijo niti evra izplačil. Niti evra izplačil. Veste, kaj se je zgodilo? Od 15 filmov, ki so dobili odobreno financiranje v letu 2019 in bi morali biti dokončani lani, jih bo letos zaradi izpada sredstev in sabotaže s strani vašega ministrstva mogoče dokončanih pet. Mogoče dokončanih pet. Nekaterim propadajo evropska sredstva. Zadnjič, v ponedeljek sem vam omenjal film Kapa. To je celovečerni božični film, mislim, da je to celo prvi božični film te vrste, ki ga bodo naredili v Sloveniji, v Evropi je dobil pol milijona evrov, zaradi vašega ministrovanja se snemanje ni začelo novembra 2020, kot bi se moralo, in zaradi vašega ministrovanja je ta film skoraj propadel. včeraj je pa dobil največje priznanje, ki ga lahko dobiš v Evropi, s strani Sveta Evrope je dobil Eurimages, kjer so ga podprli, zato da bo ta film dokončan, medtem ko ga vaše ministrstvo sabotira. Spet, komu na čast? Če pogledamo na sosednjo Madžarsko, lahko dobimo odgovor. Tam je Orban v letih 20122–013 filmske producente dobesedno izstradal in jih poslal v tujino, zato da je lahko na njihovo mesto pripeljal pač neko svojo generacijo. Pa da se ne bom tukaj ustavil, tudi z njo je zdaj v sporu, ker se mu zdi preveč liberalna, in včeraj smo brali, da se je zdaj lotil celo preurejanja madžarske popularne glasbe. Minister pravi, da kultura in umetnost nista otok, ampak mi bomo postali otok in otrok, kakršnega vi ustvarjate, to bo otok, kjer institucije, ki so zdaj imele neko mednarodno veljavo, vi ste tam sposobna vodstva uspešno pomenjali, bodo postali to, kar vi govorite: periferne institucije, ki ne bodo segle onkraj meja Slovenije. Jaz, gospod minister, se pač pod tak politični mandat nikoli ne morem podpisati, lahko se samo podpišem pod osnovno ugotovitev te interpelacije, to pa je, da ste vi najbolj škodljiv kulturni minister v zgodovini te države. Pa ne zaradi tega, ker ne bi bili sposobni, ampak zaradi tega, ker prekleto dobro veste, kaj delate.

tako problematične, da jih pred svojimi strankarskimi kolegi ali stranki ne bi omenil – problem gospe Maje Smrekar, ki je pač

Zelo dolgo. Moram reči, seveda so popolnoma različni pogledi, ampak nikoli nihče z nobene strani stranke, tudi če padajo take ali drugačne pripombe pa se malo pogovarja človek neformalno ali nekaj takega, nikoli nihče se ni vtaknil v to, ali nagraditi ali ne, ali odpraviti ali karkoli narediti hudega gospe. Recimo hudega, ne tako dobesedno jemati, upam, da smo kompetentni sogovorniki in da se razume, kaj želim povedati. Skratka, torej o Maji Smrekar imam svoje mnenje, kar sem ga jasno povedal, jo cenim; nekateri drugi je ne cenijo, nekateri se z umetnostjo ali pa s kulturo sploh ne spopadajo, niti ne govorijo in so različna mnenja in tudi prav, da so.

ampak pri nas se pač marsikaj govori in se pove in tako naprej, takrat ko se dela program in strategije in ko se nekaj vodi, pa ni nikomur nikoli padlo z nobene strani, da bi meni kaj o tem kdo rekel slabega. Nikoli. Nikoli. To je to. Glede kadrovanja JAK in teh stvari moram reči, da vendarle se mi zdi govorite, da so bili vsi taki uspešni menedžerji in tako naprej. Glede JAK; za Frankfurt se je delalo, še preden je gospa – sploh ne vem, kdaj se je pojavila v javnosti ta gospa, ki smo jo jo razrešili ali so jo razrešili na JAK. O tem, da je treba na Frankfurt, se je že v mojem mandatu in še potem kasneje posebej ukvarjala ena gospa Podlogar, ki je sedaj na Dunaju, in je imela izredno željo, da bi to peljala. Tako je ta ideja dolgo živa in je tudi podložena bila, kako bi rekel, na neki splošni ravni kot na neki operativni, ki se je začela izvajati, in gospa, o kateri govorite, da se ji je zgodila krivica, pravzaprav sem jo spoznal, gostobesednost je bila velika, veste, rezultati so bili pa zelo šibki in še danes padajo nekatere stvari iz omar kot neki okostnjaki. Ampak dobro. Glede ostalih direktorjev, ki sem jih zamenjal, torej ne zamenjal, torej ne zamenjal, katerim je izteklo, pravzaprav so se iztekli mandati, so vsi kakovostni ljudje, da se skromno izrazim, ustrezno šolani,

z nekimi sredstvi, ki so prihajala iz Evrope – vsaka čast, recimo, kajne. Na državne stroške vsi ti direktorji potujejo veliko okoli in mislijo, da so potem znani in tako naprej. Gospod se je še hvalil celo, da bo dobil službo kjerkoli in da ga čaka vsepovsod. Torej, vemo, kako je. Skratka, vsi novoimenovani direktorji so izredno kakovosti, vrhunsko izobraženi, z velikim delovnim opusom, s poznavanjem stvari, ki se delajo, in apriorno nezaupanje v take ljudi, kakor, češ, prej so bili pa blazno uspešni menedžerji, je kar precej žaljivo, zlasti od ljudi, ki se o teh stvareh sploh nič ne spoznajo, recimo z vaše strani. Tako se mi zdi to zelo, zelo neprimerno, ocenjevati take ljudi. Zdaj pa, glede na to, da tako kot smo prej slišali, vse poznate v tujini, kako te stvari tečejo. Veste, pri nas se ukvarjamo s tem na veliki ravni, zunaj se enako, se ve, kako se postavljajo predstojniki raznih institucij, kje so, kdo so, še celo tako je, da zunaj se od vsepovsod pripelje ljudi, pa noben nič ne nerga, niti nobenih stvari ne dela, neumnosti. Ampak, še eno; pri nas je drugače, ampak ti direktorji, ki so sedaj imenovani kot direktorji, so vsi vrhunsko primerljivi s tistimi, ki so bili prej tako po znanju, vedenju, opusu. Kaj bodo naredili, pa jim dajemo možnost, ker po določenih letih, desetih, dvajsetih ali ne vem kaj, je tudi dobro, da se kdo zamenja, če nekako začne capljati na istem mestu. Toliko, hvala lepa.

kar se tiče napadov na umetnico, ki jo omenjava. Nisem rekel, da jo napadate vi, ampak da jo napadajo vsi okrog vas. Nova24TV, medij stranke, del katere ste. katere del ste, jo je danes tukaj napadala, pa vas ne slišimo, da bi se oglasii – Alenka Jeraj, kajne. Ne slišimo, da bi karkoli rekli v njen zagovor. Drugič, ne bom, ker nočem skuriti časa drugim poslancem iz naše skupine, se spuščal v še eno polemiko glede kadrovanj, ampak rekel bom samo to. Ljudi, ki so imel dobre rezultate in odlične reference, ki jih je celo vaša komisija, ki ste jo sami postavili, predlagala kot najboljše, ste zamenjali z ljudmi, ki referenc nimajo, ali pa ki imajo bistveno slabše rezultate od svojih predhodnikov. To na noben način ni dobra popotnica oziroma je, kar sem prej rekel, periferizacija slovenskih kulturnih institucij.

Pogledala sem, kaj se dejansko dogaja na področju kulture, koliko finančnih sredstev se je v preteklih letih namenilo kulturi in lahko ugotavljam, da res, proračun za leto 2021 sloni na 237 milijonih, skoraj 238 milijonov, in glede na razpredelnice, ki jih imam pred seboj, vidim, da je to eden izmed res rekordnih proračunov. Imam sicer tudi skopirano, koliko so bili proračuni preteklih ministrov. Imam Dejana Prešička na 162 milijonih, Zorana Pozniča na 172 milijonih in dr. Vaska Simonitija na 237 milijonih, praktično na 238 milijonih. Mislim, da samo delovanje in dejstvo finančnih sredstvih govori v prid, kakšen odnos ima ta vlada do kulture in jim je zagotovila osnovno sredstvo. Se pravi, osnovno sredstvo, predvidevam, da je v kulturi denar, denar, zato da se lahko kultura razvija po celotni državi tako v mestih kot tudi na podeželju in za katero v veliki meri skrbijo tudi župani. Ko sem pogledala, kako župani po Sloveniji skrbijo za kulturo, ugotavljam, da imajo v svojim proračunih občinskih znatna sredstva namenjana ravno za kulturno dejavnost, za ohranjanje kulturne dediščine. Si bom izposodila besede cenjenega dr. Antona Šepetavca, ravnatelja Prve gimnazije v Celju iz leta 2016, ko je govoril na kulturni prireditvi ob kulturnem prazniku v občini Vojnik in je dejal: »Kultura ni nobena žalost, ampak vse prej kot to; čisto veselje je. Plemenitost duha, dobrota srca, smisel življenja. Kaj je človek brez duha? Kaj je človek brez srca? Kaj je človek, če v sebi in soljudeh ne prepozna smisla, če ne zna začutiti žlahtnega veselja, ki nam ga že stoletja ponuja in daje kultura.« Dejal je, da mu je dober prijatelj pred leti svetoval, naj se po Goethejevem vzoru ne jezi, ampak naj se raje čudi. Tako se zadnja leta skoraj vsak dan čudi naši vrli politiki. Čudi se moralnemu razkroju, čudi plačnemu sistemu, čudi gromozanski bančni luknji in nedotakljivim tajkunom, čudi pristranskim sodiščem, čudi se neotesancem v cestnem prometu, čudi Fursu, ki z davčnimi blagajnami nadlegujejo vse povprek, tudi branjevke, ki na tržnico za ljubo preživetje prinesejo pet kil kislega zelja. Sama Sama pa dodajam, da se danes po šestih letih od izrečenih besed dr. Šepetavca vsemu temu čudim tudi sama. Žalostna lahko ugotavljam in se čudim, da kot družba nismo nič napredovali ne kulturno in ne moralno. Čudim se današnji interpelaciji in besedam kolegov poslancev, ki so podpisani pod današnjo interpelacijo. Čudim se izrečenim besedam, za katere tako kot minister Simoniti ne razumem, kaj bi v življenju točno pomenile. Kot ljubiteljica kulture rada obiščem predstave v domačem kulturnem domu, slikarske razstave, prisluhnem recitirani slovenski poeziji in občudujem izjemne talente, ki iz raznih inštrumentov izvabljajo prelepe zvoke in melodijo. Rada obiskujem po Sloveniji kulturne spomenike, v tem času sicer zaradi epidemije bolj po spletu kot sicer, pa vendarle; Jančar, Lainšček, pa tudi Frančiška Čuk in Vanda Šega so zagotovo avtorji, po katerih rada posegam. Rada bi spregovorila o kulturni politiki in prepoznavanju izjemnih stvaritev tudi našega arhitekta Plečnika. Ima svetovno slavo, katere mu v Sloveniji še vedno ne namenjamo v dovoljšni meri. Ali ga Slovenci ne želimo ali ne znamo postaviti na vidno mesto v naši kulturni dediščini in nas Češka, Češka, država Češka, v tem močno prehiteva. Sprašujem se, ali je bil izbrisal ali utišan. Njegova dela so se dvignila in poravnala iz poravnanih tal in listja bivšega sistema. Njegova stvaritev na Češkem, to je obnova praškega gradu po drugi svetovani vojni, je vpisana na seznam svetovne kulturne dediščine na Unescov seznam. Tudi v Sloveniji imamo kar nekaj svetovne dediščine, vpisane v Unescov seznam. To so Škocjanske jame, rudnik živega srebra v Idriji, koliščarske naselbine na Ljubljanskem barju, starodavni bukovi gozdovi v pragozdu Krokar in rezervatu Snežnik-Ždrocle. Pa vendarle je še kar nekaj kulturnih objektov ali stvari, ki bi si želeli biti na tem seznamu. Zagotovo je bolnišnica Franja, Kras, Plečnikova dediščina v Ljubljani. In kot sem že omenila, Plečnikova dediščina v Ljubljani še vedno za Slovence ni mogoče tako velika, da bi jo uvrstili na ta seznam. Danes lahko berem na spletnem portalu: Neznanci zanetili požar ob Domu kulture Velenje. požaru je bila poškodovana fasada doma, kamniti tlak, stopnišče z ograjo in nadstrešek nad stranskim vhodom. Z zlonamernim dejanjem so povzročili škodo na pomembnem kulturnem spomeniku, poročajo z velenjske občine. To zagotovo ni kultura. Kot ni kultura zažig strunjanskega križa, uničevanje fasad na cerkvah in uničevanje fresk ter še bi lahko naštevala. Glede na današnje razprave in besede opozicije se človek vpraša, ali nam je kultura skupna. Kultura je živa stvar, vendar ne v požigih in žalitvah. Ko danes poslušam, kaj vse je bilo narobe, sem na nek način hvaležna za podatke, ki so mi jih sodelavci zbrali, in se lahko pogleda tudi višino finančnih sredstev za samozaposlene v kulturi; očitki, kako se dela razgradnja samozaposlenih v kulturi. Leta 2015 je bilo teh sredstev dobrih 6 milijonov 600, leta 2016 7 milijonov 450, leta 2017 7 milijonov 876, leta 2018 8 milijonov 705 evrov, leta 2019 9 milijonov 380. In leta 2020 višina finančnih sredstev za samozaposlene v kulturi – 10 milijonov 188. Število zavrnjenih vlog za pravico do plačila prispevkov, to ste zelo močno očitali. Tudi za ta podatek sem hvaležna sodelavcem. Leta 2011 je bilo zavrnjenih vlog za pravico do plačila prispevkov 52, leta 2012 – 19, leta 2013 – 40, 2014 – 29 in potem ta številka nekje vztraja vse do leta 2019, ko je bilo zavrnjenih vlog za pravico do plačila 34, leta 2020 – 13. Mislim, da tudi to priča, katere vlade onemogočajo in zavračajo vloge za pravico do plačila prispevkov. Leta 2020 minister, ki ga imam danes tukaj na svoji desni, jih je imel 13, predhodno leto 34. Število izbrisanih iz razvida in prenehanje pravice. Leta 2015 je bilo izbrisanih iz razvida 101 in prenehanje pravice 4. Leta 2016 je bilo število izbrisanih iz razvida 131, prenehanje pravice 53. In se potem to približno enako ponavlja vse do leta 2019, ko je bila Šarčeva vlada. Število izbrisanih iz razvida je bilo 170, prenehanje pravice pa 105. Zdaj se pa jaz tukaj tudi sprašujem, kdo so bili ti ljudje, ki jim je bila odvzeta oziroma jim je prenehala pravice. Kje so? Res se niso obrnili ne name, tudi na našo poslansko ne. Se pravi, da so bili ali utišani ali izbrisani. Da povem še za leto 2020, 98 je bilo izbrisanih iz razvida in 76 odvzeta prenehanje pravice. Tudi to je dovolj zgovoren graf, ki priča kako minister, ta vlada, omejujemo kulturo. Mislim, da ne vem, če smo vsi dobili enake podatke. Poglejmo še, koliko je število vpisanih v razvid samozaposlenih v kulturi. Leta 2000 jih je bilo tisoč potem je to nekako postopno po nekaj 10, 50 raslo do leta 2005, ko jih je bilo že 2 In potem je zadeva ponovno več ali manj rastla in jih je bilo leta 2012 2 Zadeva in število zaposlenih v kulturi je naraščalo, kar se mi zdi, da je prav, da so ljudje razumeli, kaj pomeni slovenska kultura, ampak leta 2015 se je praktično skorajda prepolovila številka in je padlo število zaposlenih v kulturi na tisoč Leta 2015. In ponovno potem zadeva raste in za leto 2019 jih je bilo 2 tisoč 789 in v letu 2020, ko govorimo, da Vlada nima posluha za samozaposlene v kulturi, da jih je izbrisala, da ne podeljuje statusa, jih je bilo v razvid vpisani 3 tisoč 46. Številke govorijo same po sebi, seveda si pa lahko vsak razlaga po svoje, ampak številke govorijo, da zagotovljena sredstva v proračunu se odražajo tudi v številu samozaposlenih, vpisanih v razvid samozaposlenih v kulturi, kar je pravilno. Sama, še enkrat povem, podpiram slovensko kulturo in jo bom tudi v prihodnje po svojih najboljših močeh.

Kar smo slišali prej o številkah, vedno mečete ven te številke, koliko smo dobili več denarja za kulturo. Saj prav to je sramota, veste. Več denarja in več se reže na kulturi vse nepotrebne zadeve. To je osnova vsega.

tukaj. Spoštovani minister Simoniti! Mislim, da je bilo samo stvar čas, da se dobimo na tej interpelaciji, saj je bilo že od vsega začetka, po enem mesecu že, kar ste prišli na funkcijo. Kulturna politika aktualne vlade po mojem mnenju sploh nima nobene vizije, če bi rekel, z vami na čelu nobene vizije, nobenega konkretnega programa, nobene smeri, da bi kazala na to. Oziroma ja, jo ima ja: uničiti pojem kulture. To je edina reč, kar znate v tem vodstvu, v tej situaciji. Je zelo jasno pokazano v tem letu, da ste popolnoma izgubili kredibilnost in zaupanje strokovne in tudi zainteresirane javnosti. To je slika, ki se je pokazala. Ne bom šel na dolgo in široko, ker me ne zanima,

pritegnili k pozornosti do vašega dela. Kar se tiče začetka, veste, koliko smo se borili in kakšne procedure in koliko smo imeli mi sej in vsega na filmsko produkcijo. Dobesedno osiromašenje filmske produkcije. Predloge sem dal, reči Predloge sem dal, reči kako narediti, na kakšen način spremeniti reči in vi kratkomalo … Je moral priti ne vem kateri paket protikoronski, da so uveljavili pogodbe, tiste, ki so bile podpisane, regularno podpisane, nalog je moral dobiti; mislim,

Pri RTV napadi na medije, na svobodo medijskega poročanja. Tu ste dokazali, da vas ne zanima prav nič odnosno obratno. Predsedujoča, če me minister lahko posluša, ne da klepeta z drugimi tam notri, kot da nismo tukaj. Vem, da ima tak odnos, aroganten odnos do vseh, ampak če poslanci smo tukaj, ki mu nekaj govorimo, bi radi, da bi on poslušal in razumel razloge, zakaj smo tukaj. Potem, če se strinja, ne strinja, me ne zanima, ampak dajte poslušati. Ne govoriti s kolegico Irgl! Lahko govorita čez pol ure, ali gresta ven, ali kar je treba. Zato smo mi tukaj. Če ne, je brez zveze, da smo tukaj. Saj je brez zveze, da smo tukaj.

Da razumete, kje ste kiksnili, zakaj ste tukaj na tem procesu, če ga imenujemo tako. Glede RTV sem vam povedal. Nič niste napravili, pravzaprav vsi ste še spodbudili, da bi sploh ohranjali neke dostojanstvo do posameznikov in do samega do samega RTV. Uničiti ga, podjarmiti ga na vsak način, to je bil cilj od začetka. Ma ni cilj vaš, veste, to je cilj že toliko let vlade in razmišljanja SDS v tem smislu. Tisto, kar sem slišal prej od kolega Jelinčiča – mislim, jaz sem moral iti ven. Najboljša televizija Nova24TV, ki samo čaka, da pljuva po vseh, da pljuva popolnoma po vseh, ki smo tukaj v opoziciji, ker ste v koaliciji pa vas daje vse v nebesa. Koliko ste vi pridni, koliko se vi matrate, koliko vi delate! Tu je osnova te televizije, to je res sigurno najboljša televizija, kar mora biti. In tako televizijo bi morali mi plačati, če bi bil sprejet tisti vaš neumen zakon o medijih, ker ste hoteli denar iz tistega naslova. Sramota je bila. Da ne govorim o STA, kakšen je bil način uničenja. Še sedaj, sramotno! Sramota za Slovenijo, da pride v Evropski parlament debata glede STA! Pa smo sprejemali tukaj, pa ste obljubili, da boste rešili zadevo. In kaj ste naredili? Ste jim dali dva meseca plače, pa potem blokirali spet. Mislim, kakšen minister ste vi? Imate kaj od ministrske osebe? Da ne bom rekel kaj drugega, če imate. Ker izgleda, da ne. Ali niste samostojni ali morate vse poslušati ostale? Oprostite, minister. In to je žalostno. Je žalostno, me razumete? To je žalostno. In kaj ste naredili potem? Namesto da bi šli proti temu, ste ustanovili neko brezzvezno Nacionalno tiskovno agencijo, ki se sama deklarira za fašistično. Kje smo to videli?

malo. Tako malo, da vas spomnimo, kako je bila zgodovina kakšenkrat poštena. Ampak ne glede na to, kako lahko niste niti besede, nisem videl enega od ministrov, niti enega od ministrov, da bi se distanciral od tega. Pa vi, ki ste kulturni minister kulture – nekulture kakor hočemo reči, me ne zanima, ampak kulturni minister zaenkrat še vedno – niti ene izjave niste dali. niste dali. Veste, to je treba razumeti, do kam si vi upate. Groza, če bi tako rekel. Sedaj bom zaključil, ampak veste, še nekaj vam povem o Lipici. Sem čakal. Na hearingu ste obljubili, da boste šli v Lipico, da boste pogledali, kaj se tam dogaja. Rabote Ministerstva za gospodarstvo, veliki milijoni za neke hotele in naša dediščina gre v maloro, po domače povedano. V redu? Niste bili niti enkrat v enem letu tam, niti enkrat. No, da boste vedeli, kar je. In niti ne veste, kaj se dogaja tam. Ker če bi vedeli, kaj se dogaja, bi lahko tudi kaj napravili glede tega. Dobesedno, spoštovani minister Simoniti, kultura, kultura, ki izvajate, je slika nekulturne vlade, ki jo ima. Saj ni nič posebnega. To moramo razumeti. Nesposobne in škodljive, če bi tako rekel. Za zaključek pa še eno reč. Kljub temu da se ne strinjam z vašo politiko, z vašimi rečmi, sem pač človek s srcem in srčen, tako da vseeno vam čestitam za vaših 70 let. Mislim, da je to tudi prav. Rojstni dan. Ampak glejte, napravite en šenk nam, sami od sebe napravite šenk in tudi nam državljanom, ker vaš odnos do kulture ni niti fotokopija, če bi tako rekli, pojma, kar kultura pomeni. In še enkrat; odstopite sami, vam naredite šenk in nam, ki smo tukaj pa državi sami. Toliko z moje strani, hvala lepa.

razveseli. S tisto nacionalno, ne vem kakšno organizacijo, tiskovno ali ne vem kaj, jaz nimam nič in ne vem, zakaj bi se do vsake stvari opredeljeval, če se pojavi v javnosti, ker je brez zveze, jaz nimam s tem nič. Če pa vam kaj pomeni to, pa ne vem, kaj naj rečem, povejte vi besede, pa jih bom ponovil. Nimam nič s tem in sploh ne vem, kdo je, nobenega ne poznam in me ne zanima. Glede Lipice, poslušajte to ni v pristojnosti Ministrstva za kulturo, ampak drugega ministrstva in morajo to oni urediti. To je bilo včasih na Ministrstvu za kulturo. Me pa žalosti to, kar govorite, res da spet so veliki problemi, vedno so bili. Tam so se parcialni interesi in državni mešali in je bil en velik problem že takrat, to moram reči. Ne rečem, da sem ga rešil ali karkoli, poskušali pa smo. Če je to še naprej tako ali če je še slabše, me zelo žalosti. Glede teh vaših stvari, ki ste jih povedali, pa vas razumem, da ste jezni in imate tudi pravico biti jezni, in se opravičujem. Ampak spominjate me na neko literarno osebo Jernejka z Golega, ki je rekel, ali ga bom s pogačo pital, kadar me ujezi. Takemu povem, kar ga najbolj ujezi. In glejte, vi ste to povedali, jaz nisem jezen, ampak se pa strinjam z vami, da ste jezni. Hvala lepa.

Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Gospa Eva Irgl ima besedo. Pripravi se gospod Jani Möderndorfer. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod minister! Najprej naj rečem, da smo zlasti poslanci Slovenske demokratske stranke pred zelo zahtevno nalogo braniti vas, spoštovani minister, ko pa vidimo, da se najbolje branite kar sami, tako da čestitke v tem delu. Bom pa začela uvodoma s tem, da je vaš pisni odgovor na očitke v interpelaciji od vseh dosedanjih interpelacij, ki smo jih imeli v teh desetih dneh daleč najbolje utemeljen, je vrhunsko napisan in tudi strokovno argumentiran. Vsi tisti, ki so si odgovor na to interpelacijo prebrali in danes sedite tukaj, lahko to priznate. Za druge bi pač rekla, da najverjetneje tega odgovora niste prebrali. Gre torej za res precizen, natančen odgovor z vsemi relevantnimi podatki, ki so nujni tudi za današnjo razpravo. Glede na to, kaj sem do sedaj poslušala, zlasti s strani opozicijskih poslance –, niste me presenetili. Veliko se je začelo na osebni ravni in seveda minister za kulturo je moral na te očitke tudi odgovoriti. To je povsem normalno, bi pa pričakovala, da bi se bolj vsebinsko lotili razprave, strokovno, ne pa ideološko, kar pa je bilo nenazadnje tudi za pričakovati z vaše strani glede na dosedanje delovanje. Že prej je bilo večkrat omenjeno, da je spoštovani minister Simoniti nekaj dni nazaj praznoval 70. rojstni dan. Jaz sem mu sicer že čestitala, ampak mu lahko še enkrat, pa to ni sedaj namen te razprave, ampak predvsem to, da vidimo tudi širino ministra Simonitija in kakšnega človeka pravzaprav danes tukaj interpelirate. Ob 70. jubileju, ki ga je praznoval, je namreč dr. Milček Komelj, gre za umetnostnega zgodovinarja, člana SAZU, ki pravi med drugim, da se ravno v umetnosti skriva največ lepote, je o ministru Vasku Simonitiju povedal naslednje. Citiram: »Je izrazito pokončen človek, velike kulturne širine in svobodnega duha, po značaju pa odločen, četudi odrezav, temperamenten in vseskozi možat.« In moram reči, da glede na to, da gospoda Simonitija že zelo dolgo poznam, sodelovala sva skupaj že v prvi Janševi vladi, ko je bil minister, torej od leta 2004 do 2008, lahko rečem, da popolnoma se podpišem izrečeno, bi pa še mogoče dodala, da je gospod minister zraven tudi še izjemno duhovit, mogoče bomo kakšne stvari lahko zaznali tudi skozi razpravo v nadaljevanju. Ampak, naj grem na samo vsebino. Že ko ste prvič prvič prevzeli vodenje Ministrstva za kulturo, torej v obdobju 2004–2008, ste pripravili še danes veljaven Zakon o RTV Slovenija. Veste, da se je zgodilo potem dvakrat na referendumu, ampak obakrat je bil potem potrjen, torej ljudje so se strinjali z zakonom, ki je bil predlagan in je še danes v veljavi. Med drugim ste bili tudi pripravljavec Zakona o medijih in ravno tako, kot se je takrat in ravno tako, kot se je takrat vsulo z vseh smeri po vas, se danes vsuva po vas ravno tako z istih smeri. Očitate ministru, da da pritiska na medije, da pritiska na novinarje, da so tukaj mediji nesvobodni, kar pa je, poglejte, absurdno. Resnica je seveda povsem obratna in to vedo vsi, ki spremljajo ta politični prostor in družbeni prostor, v katerem se nahajamo. Seveda pa je zelo lahko izvažati take konstrukte v tujino in jih potem vračati v notranjepolitični parket samo zato, da se obračunava z ministrom za kulturo, ki – mimogrede – svoje delo odlično opravlja, in da se obračunava konec koncev s celotno vlado Janeza Janše. To je edini cilj, ki ga vi pravzaprav imate. Vam v resnici ne gre za to, da bi karkoli v tej državi izboljšalo. Saj vam ne gre. Ker če bi vam šlo, potem ne bi v tako zahtevni situaciji, v kakršni smo, kot po tekočem traku delali interpelacije, ampak bi pomagali. Bi pomagali v tako zahtevni situaciji. Glejte, če ima kdo medije že kar od leta 1945 naprej, nekako pod sabo, ste to vi, torej v levi opciji. Ampak, mi pa si ne želimo podreditve ničesar, ampak želimo samo stvari normalizirati. Kaj pomeni pravzaprav kvaliteten, pluralen medijski prostor? Kaj pomeni kvaliteten medijski prostor? Kvaliteten medijski prostor pomeni, da ni navijaški za eno politično opcijo, da ni agitpropovski. To je dejstvo. Poglejte, spoštovani gospod Nemec, jaz sem vas poslušala, ko ste govorili, pa dovolite še meni. Torej, imamo pa eno srečo da se medijski prostor vendarle širi in da ni vse več enoznačno. Ampak, pomembno pa je, da zaradi tega, ker se ta prostor širi, je seveda potrebno z vsemi pritiski napadati tiste, ki ki pravzaprav delajo, da bi mediji bili bolj pluralni. In obenem, hvala bogu, imajo ljudje možnost poiskati tudi informacije o neki vsebini, o neki stvari na internetu, tako da si lahko sami izoblikujejo oziroma ustvarijo mnenje o neki vsebini, ne pa, da jim ga pod krinko objektivnega novinarstva ali pa objektivne objektivnosti nek medij prodaja in jim oni oblikuje njihovo mnenje. Dejstvo je, da tako kot pri nas ankete, recimo, javnega mnenja ne merijo javnega mnenja, ampak ga ustvarjajo. Tudi novinarji marsikateri oziroma mediji počnejo podobno, še posebej tisti, ki se še vedno v nekaterih segmentih smatrajo za nekakšne družbenopolitične delavce. Torej ne podajajo neke objektivne informacije, ampak jo ustvarjajo v skladu s političnimi pričakovanji točno določene politične opcije. To pa je problem, tukaj jaz vidim ključen problem in tukaj ne gre za nobeno nesvobodo medijev. Ne gre za nesvobodo medijev in je prav, da to povemo, in ne gre za nikakršne pritiske. In da ne bo pomote, jaz cenim novinarsko delo, zelo cenim novinarsko delo, ampak novinarsko delo je takšno, da mora biti objektivno, da se od novinarjev pričakuje dosledno upoštevanje poklicnih in etičnih meril. Takšni novinarji pa vsekakor – in jaz jih veliko poznam, ki so zelo dobri, zelo kvalitetni. Tudi sama sem delala nenazadnje na RTV, poznam, kakšen je način dela, ampak je pa potrebno povedati, da pa so neke stvari, ki pa niso v redu, in je prav, da se o njih tudi pogovarjamo. Poglejte, nenazadnje to, da je javni servis objektiven, se pravi, ko govorimo o javni radioteleviziji, je nujno potrebno. Nenazadnje RTV Slovenija plačujemo vsi odjemalci električne energije in zato od nje tudi upravičeno pričakujemo, da nam na nek način ponudi najbolj širok spekter različnih vsebin, to ima zapisano tudi v zakonu samem, in da potem svoje delo opravlja nepristransko in neodvisno v skladu s poklicnimi merili in etičnim kodeksom. To je vse, kar mi želimo, in to je vse, kar nenazadnje želi tudi minister Vasko Simoniti. To, kar vi govorite o nekih pritiskih in nesvobodi medijev, pa je resnica, kot sem že povedala, povsem obratna. Kar zadeva dosežke ministra Simonitija. Investicije na kulturnem področju so bile že v preteklosti. Stal je za obnovami Moderne galerije, ljubljanske opere, Slovenske kinoteke, Mariborskega gledališča, tudi bolnice Franja nenazadnje, za kar je zagotovo mu hvaležen poslanec SD gospod Samo Bevk. to sem prepričana, kajti tukaj je vendarle šlo tudi za varovanje kulturne dediščine. Ampak, da ne bom predloga, v tem mandatu je ta minister zagotovil v proračunu največ sredstev za kulturo v zgodovini samostojne Slovenije in še nekatere druge projekte. Kolegica je v poslanskem stališču natančno naštela po podatkih, kam vse gredo sredstva in za katere namene v kulturi so namenjena. Tako, da najprej preberite kakšna dejstva in potem o njih govorite. Na koncu bom rekla pa samo še tole. Ministru, ki je rasel z umetnostjo, ki živi z umetnostjo, ki je svobodnega duha, ki je svetovljan, tega ministra ves čas tudi v medijih, v opoziciji naslavljate z nekulturni minister. In to prav tisti poslanci, ki se v tem parlamentu vedete najbolj nekulturno in večkrat izvajate res neprimerne ekscese v tem državnem zboru, nenazadnje tudi nad mano. Najlepša hvala.

opozorite, da v skladu s 75. členom Poslovnika in njegovim drugem odstavkom govorijo o temi, ki je na dnevnem redu. Mi smo danes na interpelaciji, ne na hvalospevu temu ministru in njegovim osebnim karakteristikam, kako je duhovit in neduhovit in karkoli drugega. Pričakujem od razpravljavcev, da se opredelijo do stvari, ki so v interpelaciji ali v odgovoru navedene, ne pa, da ves čas oziroma vsaj večino tega časa posvetimo nečemu, kar ni predmet te današnje interpelacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Če uporabim vaše besede, gospod poslanec, če nekdo oceni, da bo z nekim hvalospevom ministru ubranil očitke iz interpelacijo, je to pač njegova odločitev. Dokler je razprava v okvirih, kot je bila do zdaj, ko se dotika resornega ministrstva in ministra, ne bom posegala v takšne razprava, ko pa bo zašla s teme, pa bom na to opozorila govorca. Če prav vidim, je želela besedo predlagateljica. Izvolite. Najlepša hvala. Prešeren je rekel, da le čevlje sodi naj kopitar. Zdaj zadnje izlaganje gospe kolegice Irglove je pač spet znano SDS-ovsko, oh mi smo bogi reveži, vi nas napadate, mi pa normaliziramo in tako naprej. Vsi se grozno distancirate od teh vaših agresivnih napadov bodisi posameznikov bodisi medijev. Govorila sem že z zelo vidnim trenutnim ministrov iz SDS, ki je rekel, to je stranka enega človeka. Kaj dela Nova24TV – napada! Ja veš, oprosti, jaz se pa v to ne mešam. In ravno tako se je minister zdajle krohotal, ko smo omenjali, da gre za fašistično tiskovno agencijo. Gospa Irgl bo seveda temu rekla, da gre za duhovitost, kajti naš minister je tako duhovit; prihranite nam njegovo duhovitost, prosim, pa naj bo spoštljiv v tem državnem zboru. Skratka, oprostite, ampak ves čas veje iz vaših vseh akcij revanšizem. Ves čas dobivamo občutek, da zato ker ste pa vi iz SDS, niste bili pa tam in tam. Ne vem, kolegica, zakaj niste več na RTV in kolikokrat ste delali sprejemne na AGRFT. Pa oprostite, v tem parlamentu tolikokrat slišim, pa pojdi nazaj v gledališče. Jaz sem leta 1987 diplomirana na AGRFT z odliko, se zaposlila v enem od gledališč, kjer sem petnajst let delala in potem še kot samozaposlena. Imam se kam vrniti. Prej je šla debata; kam, brez politike ne bi živeli. Nekateri smo imeli kariere, nekateri pa morate zelo veliko ceno plačevati nekaterim strankam, ki so dejansko nemoralne in škodljive za Slovenijo. Seveda je težka naloga braniti ministra. Bom rekla, da SDS kot edina stranka je zdaj že potopila vse koalicijske partnerice, konstantno vozi v nasprotno smer in je prepričana, da vsi drugi po avtocesti vozijo narobe. Kolegica Iva Dimic res nima pojma o delu na področju kulture. Pa ne bom opisovala, kaj sem počela v skoraj 30 letih, ampak prosim, ne tako manipulirati. Razlagala je, da so od 2015 do 2020 vsako leto za milijon evrov rasli prispevki za samozaposlene. Ja! Vedno več jih je, kajti zaradi Janševe vlade in njegovih zakonov je zaposlovanje v gledališčih in drugih javnih ustanovah nemogoče. To so najbolj prekarizirani poklici, ki nimajo ne možnosti dopusta, ne bolniške, ne bolniške, kaj šele kredita. Je nedopusten ta odnos do samozaposlenih. Po drugi strani pa, če pogledamo Erar, kdo je med civilnimi družbami največji prejemnik, pa pridemo do Zavoda svetega Stanislava z 69 milijonov 382, Anton Martin Slomšek 39 milijonov, Ozara 27 milijonov, Zavoda svetega Frančiška Saleškega 24 milijonov, Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci 12, ne vem, Dom svetega Jožefa 11, 2020 pa 10 milijonov za vse samozaposlene, ki ustvarjajo, spoštovane in spoštovani. Oprostite, če nam je Peterle obljubljal Švico, v Švici verski davek plačujejo samo tisti, ki se proglasijo, da spadajo v neko versko skupnost. To privilegiranje, ki se ga greste na račun kulture in kulturnih ustvarjalcev, je nedopustno.

ki jih je prej kolega Mesec naštel. Potem zavod, ki je produciral predstavo, nagrajeno z veliko Borštnikovo nagrado, institut, ki se je zavzel in rešil status več kot 10 tisoč izbrisanih iz registra stalnih prebivalcev. To je verjetno razlog, da mečete ven celo Metelkovo. Pa ustanova, ki podpira nadarjene mlade glasbenike, danes svetovno priznane glasbene mojstre, kot sta koncertni solist Münchenskih filharmonikov Martin Belič in prva violina Züriškega komornega orkestra Tanja Sonc. njem svoj program snuje društvo, ki na leto priredi 650 dogodkov za otroke in odrasle ter nanje privabi več kot 35 tisoč obiskovalcev, in ustvarjalci mednarodnega finskega festivala Kino otok, ki je pritegnil že več kot 50 tisoč gledalcev, pa društvi, ki sta zaslužni za profesionalizacijo sodobnega plesa v Sloveniji, v katerih so ustvarjali mednarodno priznani koreografi, kot so Iztok Kovač, Mateja Rebol. Je prostor, kjer ima atelje svetovno priznana skupina vizualnih umetnikov Irwin, temelji del gibanja Neue Slowenische Kunst, ki razstavlja na vseh najpomembnejših svetovnih muzejih, tudi v newyorški muzej Moma in londonski galeriji Tate Modern. To je tudi naslov, na katerem ustvarja verjetno najbolj znana slovenska glasbena skupina Laibach, ki je prodala več kot milijon albumov in nastopila na več tisoč koncertih po celem svetu od Severne Amerike do Severne Koreje. Skratka, tu ustvarjajo nevladne organizacije, na katere bi država morala biti ponosna. Ravno tako založba Škuc ki je izdala knjižna dela na desetine nagrajenih in nominiranih literarnih avtoric in avtorjev, od Kersnikove in Veronikine nagrade, nagrade Lucije Stupica, Prešernove nagrade. Skratka, v svojih 25-ih letih je sproducirala vrhunsko uspešne domače in mednarodne produkcije. Kako je možno, da Ministrstvo za kulturo ne vidi vrednosti te kulturne, bom rekla, ustanove na Metelkovi 6, in kako je možno, da tukaj, za to govornico in v Državnem zboru slišimo takšne slabšalne ocene napram umetnikom, ki so glas o Sloveniji ponesli po celem svetu. Mene je sram za vas. Hvala.

Draga Eva, če je to, kar počnete že do vaših koalicijskih partnerjev, kaj počnete na polju kulture, kaj počnete sploh za vas, zate, za to stranko, normalizacija, bom rekel le: Ne, hvala. Za veliko večino slovenskega političnega telesa to ni normalizacija, pa tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika tega, kar počnete, ne opredeljuje pod besedo normalizacija. Hvala.